Отже, прошу заходити в зал. І прошу провести реєстрацію.

Але перед тим, як перейти до "години запитань до Уряду", я хочу повідомити, що надійшло дві заяви на перерву, які готові фракції замінити виступами. Перший – від "Опозиційного блоку" і "Відродження", другий – від "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка". Спочатку я запрошую від

Ми вимагаємо невідкладно внести в зал проект Постанови 8587 (наголошую) проневизначення правового статусу керівництва Міністерства охорони здоров'я України, невідповідності займаним посадам та звернення до Кабінету Міністрів щодо звільнення з займаних посад першого заступника міністра охорони здоров'я Супрун Уляни Надії та заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського Олександра Володимировича. Дана постанова є реалізована в знак ініціативи громадської організації "Національний інтерес України". Номер Постанови 8587. Хотів би наголосити, що за дану постанову проголосували всі члени одноголосно Народні депутати України, члени комітету, вже неодноразово звертали, Андрію Володимировичу, увагу влади і необхідності розглянути це питання, оскільки 9 разів визнавали роботу міністерства незадовільною по всім напрямках, які б ми не піднімали: закупівля лікарських засобів, проведена через спеціалізовані міжнародні організації, звіт програми уряд… До речі, тепер зрозуміло, чому програма уряду не є предметом звіту, тому що незадовільна оцінка Міністерства охорони здоров'я. По протидії туберкульозу питання номер один, яке піднімається на Всесвітній організації охорони здоров'я. Чому ми просимо зробити це невідкладно? Тому що Кабінет Міністрів, який би мав бути зразком порядності ізаконослухняності, на сьогодні створює прецеденти міжнародних скандалів. Дивіться, на Закарпатті чиновники, які мали по два паспорти, вони на сьогоднішній день понаписували заяви про звільнення. Пані Климпуш-Цинцадзе, наш віце-прем'єр, сказала: я – чиновник і розумію, що неможна служити двом царям або двом державам. Тому цей вчинок чиновників, які мають подвійне громадянство, принаймні чесний. І це є той мінімум, який варто очікувати від державного чиновника. То чому від закарпатських чиновників ви очікуєте, їх хвалите, а чому поруч біля вас сидить людина, яка в порушення законів України про Регламент і про Кабінет Міністрів не має права там сидіти? Вона з двома паспортами знаходиться тут. Це непоодинокий випадок. Я вам хочу ще одну річ сказати. Внесіть в зал, "Опозиційний блок" не має нічого особистого, внесіть, підтримайте, ви ж це можете зробити, ви ж цекнопкодавите при медичній реформі, по телеканалах, у вас це все виходить, проголосуйте за неї або "так", або "ні". І останнє. З цікавістю прочитав останній пост про те, щосмартфони, наші смартфони, пише пані Супрун, в десять разів брудніші за туалет. Так от, коли ви там сидите, ви хоч не нишпорте по тих смартфонах, бо не зрозуміло для людей, в чому ви ковиряєтесь. Дякую.

Я звертаю вашу увагу на незаконне захоплення влади, яке може перейти в сепаратизм у селіЛомачинці Сокирянського району Чернівецької області, уже зараз там двовладдя. Ось у мене звернення від мешканців села, які просять захисту в центральної влади і захисту не лише своїх інтересів, а права. Історія з приєднанням селаЛомачинці до Новодністровської ОТГ вже відома на всю Україну. У ній були заручники, це депутати сільської ради та представники ЗМІ та заступник голови облдержадміністрації. Був розгляд ситуації на засіданні парламентського комітету. І врешті-решт перемога та довгоочікуваний для селян старт процесу приєднання до Новодністровської ОТГ. Однак це ще не щасливий фінал цієї історії. У той час, коли відбувається процедура приєднання села доНоводністровської ОТГ, невелика купка людей, які називають себе ініціативною групою, розпочала процес відкликання депутатів сільської ради, як згодом з'ясувалося, недостовірними підписами. На початку жовтня там швиденько провели проміжні вибори на заміну відкликаних за 100 тисяч гривень. Районна рада спромоглася дати 100 тисяч гривень місцевому бюджету для проведення виборів. На школи, на садки, на інфраструктури не давали – на вибори чомусь дали. Вибрали 6 нових депутатів, і вони вже прийняли присягу в неіснуючу раду. Усе це, звісно, було проведено під пильним наглядом голови територіальної виборчої комісії та за активного сприяння керівництваСокирянського району, як райдержадміністрації, так і районної ради. Найгірше, що від початку розгортання конфлікту обласна адміністрація самоусунулась і відмовчується. Тепер у Ломачинцях ситуація, коли сільська рада згідно закону припинила існування, на її місці створено Ломачинецький старостинський округ № 1, і є групка, так би мовити, новообраних депутатів, які називають себе сільрадою і відповідно планують свою подальшу діяльність. Зараз казначейська службаСокирянського району відмовляється виділяти гроші на утримання бюджетних установ села Ломачинці за підписом Новодністровського міського голови, голови новоствореної ОТГ. Хоча ці функції і визначені в Законі України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", двовладдя в селі призводить до великої соціальної напруги. Поки що лише соціальної. Це неприпустима ситуація, і вона вимагає негайного втручання і правоохоронних органів, і ЦВК, і насамперед уряду. Керівництво виконавчої влади Сокирянського району готова на все, тільки б зберегти свою владу і вплив на громади і не допустити подальше створення непідконтрольних їм громад. Шановний пане Прем'єр-міністр, звертаюся до вас - і сьогодні буде направлений мій запит, - розслідувати дані події та прийняти жорсткі кадрові рішення щодо посадових осіб, які причетні до незаконних дій в селіЛомачинці. І найголовніше, не допустити розбрату та сепаратизму в селі Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області. Володимир Борисович, ми з вами разом розпочинали реформу децентралізації, і гадаю, що разом повинні захистити ті громади, які наважились зробити цей вирішальний крок для подальшої своєї історії в майбутнє, щасливої історії як історії майбутньої України. Дякую. Дякую. Отже, ми переходимо до "години запитань до Уряду". Сьогодні від уряду виступати буде перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим ЄвгеновичНефьодов до 15 хвилин. А потім, звично, будуть запитання від фракцій і запитання від народних депутатів. Максим Євгенович, запрошую вас до виступу. Будь ласка.

наприкінці минулого року був прийнятий і в січні був підписаний Президентом України новий Закон "Про приватизацію державного і комунального майна". я б хотів зараз скористатися цією можливістю, аби розповісти вам, чого ми досягли за цей час і які найближчі плани у нас є до кінця року і на початку наступного. Не секрет, що приватизація в Україні скоріше є предметом розмов, ніж предметом того, що можуть оцінити як виборці, так і всі ми з вами. Власне кажучи, коли ми запропонували новий закон, то головна ідея була досить тривіальна. Давайте подивимося на головні вузькі місця в процесі і давайте спробуємо їх виправити. В результаті замість семи законів ми маємо один, замість ускладненого процесу, який, якщо чесно, навіть мені зрозуміти важко, а потенційним покупцям, напевно, взагалі неможливо. Ми маємо простий, поділений лише на два варіанти: або велика приватизація, тобто це приблизно топ-50 об'єктів в країні, які треба готувати до продажу, де працюють інвестиційні радники і де, ми дуже сподіваємося, процес вже скоро вийде на завершення принаймні по першому об'єкту, і мала приватизація. Це всі решта багато тисяч об'єктів державного і комунального майна, починаючи від відносно невеликих підприємств до окремих будівель, недобудов, ділянок землі і так далі. Мала приватизація вимагала прийняття 64 підзаконних актів, які було ухвалено урядом України і Фондом державного майна. В результаті влітку ми стартували з заведення перших об'єктів в базу і буквально два дні тому святкували перші два місяці проведення реальних торгів. Скажу відверто, ті результати, яких ми досягли, мене особисто дуже позитивно здивували, можливо, я був більшим скептиком. Але ми бачимо про те, що величезна, у нас є величезний попит на об'єкти, причому абсолютно різні об'єкти, починаючи від, можливо, не дуже успішних заводів, до якихось сільських хат і недобудов. У нас є аукціони, на які приходять десятки потенційних покупців, і рівень успіху аукціонів навіть з першого разу складає суттєво більше 50 Ми бачимо, що ціни в середньому зростають: станом на сьогодні на 83 відсотки стосовно стартової. Я вважаю, це абсолютно прекрасні показники. Серед об'єктів, які ми продаємо, є певні знакові об'єкти, які ми продаємо з умовами і з інвестиційними вимогами до потенційного інвестора, такі, наприклад, як "Укртелефільм" - легендарне підприємство, де були створені десятки і сотні українських відомих картин, і ми дуже сподіваємося, що інвестор зможе вдихнути туди нове життя. З точки зору потенційних покупців - і я хочу скористатися цією можливістю, аби звернутися до бізнесу по всій країні, мала приватизація – це прекрасний варіант знайти собі приміщення або знайти собі місце для розширення бізнесу або промислового майданчику. Ви отримуєте абсолютно прозорий процес, в якому ви можете приймати участь дистанційно зі свогосмартфону чи планшета. Він швидкий, протягом 30-35 днів по більшості об'єктів можна вже отримати цей об'єкт у власність. Він абсолютно чистий, там немає проблем з контролюючими органами, немає проблем із частотою активів, які продаються і, нарешті, він дозволяє отримати справді ринкові ціни. Тому що велика проблема по більшості із цих, відносно малих і менш якісних об'єктів, вона полягає в тому, що насправді ніхто з нас з вами не знає, скільки вони можуть коштувати. Мова йде про об'єкти, які є досить неліквідними, мова йде про об'єкти, які цікаві інколи дуже специфічним покупцям, у гарному сенсі специфічним, тому що вони вимагають певної експертизи для того, аби перетворити те, що для когось непотріб, на працюючий актив, на створені робочі місця, на сплачені в бюджет або центрального рівня, або місцевих органів влади податків. І, нарешті, що також не менш важливо, особливо по комунальному майну, а також з точки зору громадського контролю над приватизацією на центральному рівні, цей процес повністю абсолютно прозорий і підконтрольний людям. Кожен з вас, кожен із журналістів, кожен із просто виборців і платників податків може хоч прямо зараз зайти наProZorro.Sale, побачити абсолютно всю статистику, побачити документи, які подавали всі претенденти, побачити ціни, які вони пропонували, подивитися за перебігом аукціонів. І якщо щось не подобається або ви вважаєте, що десь є проблема, знову ж такионлайн написати скаргу і привернути увагу правоохоронної системи. Власне кажучи, це новий підхід, я ще раз повторюю, він навіть для мене дещо несподівано, але показав надзвичайно гарні результати. Зрозуміло, що є загальна теорія аукціонів, зрозуміло, що є нобелівські лауреати, які працювали в цій сфері. І, власне кажучи, ми запрошували їх для того, аби дивитися наProZorro.Продажі або дивитися на наш дизайн аукціонів. І мені дуже приємно, що Роджер Маєрсон, який, власне, отримав в 2006 року Нобелівську премію за теорію аукціонів, він схвально відгукнувся про те, що ми робимо. Але я можу знову-таки бути з вами абсолютно відвертим, я особисто думав, що теорія є теорія, практика, напевно, внесе якісь корективи або будуть якісь принаймні часткові проблеми. Я можу сказати, що ні, все відбувається абсолютно так, як написано в підручнику, як з точки зору підвищення ціни, так і з точки зору попиту з боку потенційних покупців. Ви бачите зараз на екранах статистику, власне, продажів, яка є. Ми продаємо зараз через більш ніж 30 майданчиків, станом на вчора їх було 33, ще декілька в стадії акредитації. В результаті ми змогли охопити весь ринок і ми провели вже більше 200 реально успішних аукціонів. успішних аукціони, які відбулися в один день. Всього оголошено аукціонів, де стартова ціна складає більше мільярда гривень. Цифри, які вже залучили в Державний бюджет і бюджети місцевого рівня, ось тут на презентації показана цифра 277 мільйонів, сьогодні зранку ще, знову-таки аукціони проходять кожної кожної години. Ось я перевіряв тільки, заходячи в залу, це вже було 285 мільйонів. До продажу ще залишається близько тисячі об'єктів, які заведені в базу. І зрозуміло, що є ще багато тисяч, які, ми сподіваємося, що і Фонд державного майна, і місцеві органи влади не будуть зволікати, і будуть дивитися на позитивний досвід, Я хочу відзначити тут тих, хто першим повірив в систему і першим нею скористувався. Перші лоти були заведені містом Житомир. Перший успішний аукціон відбувся в сільській раді в Чернівецький області. З точки зору місцевих органів влади найкраще поки що спрацював Львів, який не тільки завів завів велику кількість об'єктів, але і зробив справжню цікаву рекламну кампанію по ним, опублікував інфографіку, розміщував її на міських інформаційних ресурсах. Все це дозволило продати навіть такі традиційні недобудови, які бачила кожна людина, яка в'їжджала в місто і, напевно, думала, що як би ці сваї, вони як стояли з радянських часів, вони так і… їх будуть бачити ще наші діти й онуки. На щастя, тепер ми маємо перспективу, що все це зміниться. Якщо казати про якісь можливі проблеми цього процесу, то поки що знову-таки, що буду з вами абсолютно щирий, ми приємно здивовані відсутністю скарг, відсутністю незадоволення серед потенційних покупців. Це означає, що ми працюємо і ми йдемо по вірному шляху. Звичайно, наша мета – це виконати ті плани, які є стосовно малої приватизації, і залучити знову ж таки до державного і місцевих бюджетів, принаймні декілька мільярдів гривень до кінця цього року. Ми дуже сподіваємося, що позитивний досвід, який бачать і міста, і різні органи влади, вони спонукають їх до того, аби з більшою довірою ставитися до процесу приватизації і, власне кажучи, позбавлятися від тих активів, які реально є обтяженням для держави. Я закликаю кожного з вас подивитися на те, що ми продаємо. Дуже часто популістично це звучить так, що ми відмовляємося від якихось активів, що держава скидає з себе те, за що вона не хоче нести відповідальність, або олігархи щось розпилюють і так далі. Подивіться на реальні фото. Просто для того, аби ви переконалися, що те, що ми продаємо, - це те, до чого в держави не доходять і ніколи не дійдуть руки, на що, на жаль, у держави ніколи не буде інвестицій, у нас не буде інвестицій, аби відновлювати якісь корівники, які розвалені ще за радянських часів і які тепер належать державі, і які, ну, просто фізично занепадають. Деякі об'єкти, які на папері числяться як недобудова, просто на фото, знову-таки розміщених в системіGoogle Maps, ви можете подивитися, що це реально поле, поле, засіяне травою. Якщо там колись і була недобудова, вона вже давно або згнила, або просто розвалилась. Тому, коли ми кажемо про приватизацію, ми кажемо в першу чергу про залучення інвестора, в першу чергу про те, що хтось з цього, можливо, непотребу, а, можливо, якихось занедбаних активів зробить реальний бізнес: створить там реальні робочі місця, буде платити реальні податки. І, власне кажучи, це і є та підтримка, в тому числі малого і середнього бізнесу, який може зробити державний апарат. Окремо хочу відзначити про декілька дуже важливих речей. Я хочу з подякою звернутися до всіх депутатів, які підтримали цей закон. Я знаю, як важко було з політичної точки зору відмовитися від питання стартової оцінки. Я знаю, що значно легше для будь-якого державного діяча… як би головне не мати негативного результату. Те, що немає позитивного, ну, це наче невидимо. Звичайно, значно легше сказати, ми пробуємо всі об'єкти продати за мільярди, ну, ніхто не приходить. Ну, що ж зробити? Зате ми все державне майно зберегли. Я хочу вам сказати, що ми реально на прикладах довели, що можна виставляти об'єкти навіть зі стартовою ціною 100 гривень, в нас був такий, одна розвалена хата в Хмельницькій області з класичними шістьма сотками землі під город. Ось її виставили за 100 гривень, ціна зросла в тисячі разів, тому що туди прийшло 11 покупців і тому, що вони активно конкурували між собою. І ще раз скажу, я розумію, як політично це важко. Я вдячний вам за те, що ви повірили нашим аргументам, і я можу абсолютно щиро і там на цифрах вам показати про те, що ми вас не підвели і цей… ця довіра була абсолютно виправдана. Я також хочу сказати про інші речі, стосовно залучення покупців. Класична теорія завжди каже про те, що мінімальна ціна значно менш важлива, ніж кількість покупців, які претендують на об'єкт, що більша конкуренція, вона суттєво призводить до збільшення ціни. Механіка аукціону зараз побудована таким чином: об'єкт виставляється за балансовою вартістю, якщо ніхто не приходить, ця вартість починає знижуватися. У нас був яскравий приклад, коли об'єкт був виставлений за умовний мільйон гривень – ніхто не прийшов, ціна була знижена до 500 тисяч гривень – було багато покупців і реально об'єкт був проданий за мільйон 200. теоретично можна питати, якщо ти хотів запропонувати мільйон 200, чого ти не прийшов на перший раунд? Але це ще раз показує, що інколи в рекламних цілях – да! – ми маємо йти на зниження ціни для того, аби залучати інвесторів, для того, аби показувати їм і рекламувати їм державні активи. Зрозуміло, що є суттєва недовіра інвесторів і зрозуміло, що лише такими способами ми можемо, ну, власне цю довіру завоювати. Окремо хочу відзначити і подякувати за вчорашнє результативне голосування за законопроект, новий Кодекс про банкрутство, законопроект 8060. Я вдячний великому колективу авторів, вдячний пану Іванчуку, який зробив неймовірні речі, аби цей вже закон був прийнятий. Я хочу сказати, що в наших планах зробити те саме з майном тих підприємств, які ідуть в банкрутство. Не секрет, що високі відсоткові ставки... Звичайно. Головна ідея цього кодексу і, власне кажучи, його новаторська ідея, вона в тому, аби підприємства могли результативно входити в санацію і виходити з неї. Бо банкрутство було захистом від кредиторів, так, як це відбувається в усьому цивілізованому світі. Але, якщо, не дай Боже, все-таки доходить до ліквідації майна, ми всі знаємо, що зараз арбітражні керуючі, на жаль, дуже часто наживаються на цьому, виставляючи ці об'єкти на якихось кишенькових майданчиках, продаючи їх за безцінь. Тут навіть мова не йде про корупцію, жоден з вас, жоден з бізнесменів не можемоніторити 600 бірж, які існують у нас в країні, і кожен день дивися, чи не виставили туди Тому ми дуже сильно сподіваємося, щоб вже за декілька місяців, як це передбачено Прикінцевими положеннями цього закону, ми зможемо так само запустити реалізацію цього майна черезProZorro.Продажі, і я буду мати щастя звітувати до вас про позитивні Тому ще раз хочу подякувати пану Іванчуку за, справді, титанічну роботу, тому що це реальна правда. І хочу тільки сказати, що так саме, як ми дуже успішно співпрацювали по приватизації, і закон, який вийшов з комітету, був краще, ніж закон, який туди зайшов, ми абсолютно плідно співпрацювали і тут. І я абсолютно переконаний, що ми зможемо зробити в економічному плані ще дуже багато. Тому дуже дякую вам за довіру. Попереду ще сотні і тисячі об'єктів, які ми готові реалізувати інвесторам, і це одна з реальних можливостей створити точки зростання і, власне, досягти того економічного росту в 5-7 відсотків, на який націлений уряд Володимира... О.І. 10:25:58 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую, пане заступнику міністра. І ми переходимо зараз до виступів від фракцій. Прошу шановних народних депутатів підготуватися. Прошу провести запис.

Запрошую до слова народного депутатаШипка від групи "Відродження". 10:26:46 ШИПКО А.Ф. Доброго дня! У мене запитання до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. До мене звернулись батьки з Нікополя Дніпропетровської області з мого виборчого округу. Язацитую: "Ми, мами дітей, хворих на цукровий І типу (інсулінозалежний), звертаємося до вас з приводу того, що наших дітей залишили без забезпечення життєво необхідними для постійної замісної терапії препаратами інсуліну іноземного виробництва у шприц-ручці". Далі вони пишуть, що МОЗ своїм наказом 1553 викреслив цей препарат з реєстру референтних цін, і зараз місцева влада не може закупити ці препарати, а мова йде про дітей, маленьких дітей. На звернення батьків МОЗ відповіли, що найближче включення інсулінів у референтний список може бути 1 лютого 2019 року, тобто через п'ять місяців. На мій депутатський запит МОЗ досі не відповів, який датується 20 вересня. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 10 секунд, будь ласка, не перебирайте час. Я вимагаю негайно внести зміни до Наказу 1535 і повернути даний препарат для замісної терапії для дітей всієї України, не тільки Нікополя… Дякую. Хто буде відповідати? Пані міністр. Прошу. 10:28:20 СУПРУН У.Н. Доброго дня всім! Перше. Хочу подякувати народним депутатам України, бо рік тому проголосували за медичну реформу. Дякую вам, сьогодні 19,5 мільйонів українців вже обрали своїх лікарів, Національна служба здоров'я вже оплачує послуги, і наші лікарі на первинній ланці заробляють вдвічі і втричі їхньої колишньої зарплати. Дякую вам за цю А щодо інсулінів. Фінансування препаратів для інсулінозалежних пацієнтів: дві третини відбувалося за державою субвенцією, одна третина – за місцевою… показали свою неспроможність, щоби покрити цю одну третину. Воно, інсулін не є виключений, це є окрема програма, яка відбувається. І кожного року місцева влада дозакуповувала інсулін на одну третину. Це, що вони цього року відмовляються від цього, це є вже на рівні місцевої влади. Від наступного року ми вже поставили в бюджет 2019 року, щоби інсулін покривався через державні кошти. І ми створили електронний реєстр інсулінозалежних, де кожен пацієнт є визначений своїм лікарем. Вже проходять рецептування по електронних рецептах, пацієнт отримує свій інсулін від аптеках… в аптеці. І від 19-го року вже не буде така проблема із місцевою владою, що вони не хочуть фінансувати цю частину. Я заохочую, щоби депутат підійшов до мене, щоби я могла напряму з вами про це поговорити, щоб ми могли вирішити цю проблему саме у вашій дільниці, у вашій дільниці, так само, як ми це робимо крок за кроком в кожному місці і в кожному районі в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Опозиційного блоку" запрошую народного депутатаДолженкова. ОлександрДолженков, "Опозиційний блок". У мене питання особисто до Прем’єр-міністра та міністра фінансів стосовно деяких показників, які проаналізували в бюджеті. Ви говорите про те, що зазначений Державний бюджет є бюджетом розвитку та підвищення соціальних стандартів життя населення. Але, виходячи зі змісту цього законопроекту, ми це не вбачаємо, зокрема в питанні виділення субсидій місцевим бюджетам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, якщо в цьому році ви передбачали 70 мільярдів, в наступному році передбачається 55 мільярдів. Чому ви скорочуєте субсидії населенню щодо послуг… постачання теплової енергії при збільшенні тарифів на природний газ до 25 відсотків – до 10 тисяч гривень? Чому так відбувається, і чи хоча би ви встановите рівень субсидій на наступний рік хоча б на рівень цього року? Чому зменшено на 15 мільярдів? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хто буде відповідати? Доброго дня, шановні колеги народні депутати. Дякую за ваші запитання. Ще раз хочу подякувати за те, що вчора український парламент об'єднався навколо прийняття в першому читанні Закону про Державний бюджет. Ми фактично розпочали з вами підготовку до другого читання, де ми маємо вдосконалювати ті позиції, які ми вважаємо в процесі цього доопрацювання важливими. Чому я говорю про те, що цей бюджет – бюджет розбудови? Тому що ми залишаємо і додаємо на програми, які ми впроваджували в тому числі в 2018 році. Збройні Сили будуть фінансуватися в тому числі з підвищеною заробітною платою для військових. Ми будемо будувати дороги, будемо модернізувати українське озброєння, будемо далі інвестувати наші ресурси в оновлення медицини, освіти. Ми впроваджуємо "Нову українську школу" і таких прикладів я можу вам сказати дуже багато. Тому в збалансованому бюджеті є реалістичні і доходи, і видатки. А тепер, що стосується обтяжень цього бюджету. Так от, обтяження, шановні колеги, особливо ті, які відповідали за країну багато років з 2005 по 13-й рік, навіщо ви брали десятки мільярдів доларів і кидали їх невідомо куди, а нам залишили, всім українцям, борги, які ми маємо обслуговувати сьогодні – 5 мільярдів доларів в рік? І це ваша зона відповідальності. Ви би встали, краще би покаялися. Це перше. А тепер, що стосується субсидій. Я хочу наголосити вам, вельмишановний колега народний депутат, в минулому році, правду ви сказали, було 71 мільярд гривень на субсидії, тобто в 18-у році. А знаєте, чому? Тому що на 1 січня 18-го року заборгованість за минулі періоди по субсидіям була майже 20 мільярдів гривень. І якщо ви віднімете заборгованість станом на 1 січня і порівняєте з фактом використаних грошей на субсидії 18-го року, то ви побачите, що ми субсидії збільшили майже на 5 мільярдів гривень. Тому всі, хто будуть потребувати будь ласка, завершити. ГРОЙСМАН В.Б. Всі, хто будуть потребувати, реально потребувати соціального захисту по субсидіям, будуть державою захищені. І це наша з вами відповідальність. Дякую. групи "Воля народу" народного депутата Шахова. з приводу шахтарів і обговорити питання Міністерства Насалика з приводу того, що не виплачуються заробітні плати. І хочу повідомити, що саме "Лисичанськвугілля", "Шахта ім. Г.Г. Капустіна" сьогодні почали безтермінову акцію протесту і не виходять із шахти. І по-друге, Володимире Борисовичу, прошу вас врахувати і дати наказ Міністерству охорони здоров'я та Міністерству фінансів внести в бюджет 2019 року і врахувати переселенців Донецької і Луганської області,

я проведу нараду з міністерством і в тому числі запрошу депутатів щодо виплати заробітної плати самим шахтарям. Але я хочу наголосити природу Тобто вугілля, яке добувають українські шахтарі, коштує дорожче, ніж його можна продати. І от цю тільки різницю ми компенсуємо для шахтарів. Тобто ми не утримуємо шахти, ми допомагаємо компенсувати оцю різницю. Тобто це не означає, що ми боргуємо людям зарплату. Просто те, що вони виробляють, не вистачає їм на зарплату. І тут є питання, яке ми будемо обговорювати в тому числі щодо реструктуризації галузі в цілому. Тому що так, як ідуть справи в вугільній галузі, мене не влаштовує. Таке враження, знаєте, як замкнуте коло. Кожен рік ми виділяємо кошти на модернізацію, а їх потім пускають на компенсацію цієї заробітної плати. От і в наступному році ми виділяємо 2,3 мільярда для того, щоб модернізувати шахти. Але, якщо так буде далі продовжуватись, то це теж мене не влаштовує. Тому що ці кошти не будуть направлені на розвиток. Нам потрібно збільшувати видобуток власного вугілля, а не навпаки. Тому там є багато системних проблем і я думаю, що ми разом маємо знайти правильні рішення. Що стосується субвенцій, то в 2019 році всі субвенції будуть враховувати абсолютно чітко переселенців, тимчасово вимушених переселенців - громадян України. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутатаТіміша, будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Дякую. Поки "Блок Петра Порошенка" визначається, хто буде від них задавати запитання, я надаю слово для запитання від "Батьківщини"Євтушку Сергію Миколайовичу. Дякую, пане Голово.Євтушок, "Батьківщина". У мене є питання до пані Уляни Супрун. Ви, пані Уляно, вже розповідаєте, бо задавали питання мої колеги про інсулін. Так я хочу сказати, ви що не усвідомлюєте, там на тій посаді перебуваючи, що інсулін – це той препарат, який дає можливість жити людині кожного дня. Ви що не усвідомлюєте, що до наступного року ще потрібно людям дожити. 40 відсотків всього-на-всього фінансується цих коштів я хочу сказати вам, що наступного разу, у п'ятницю, ми продемонструємо тут у сесійній залі на всю країну, що відбувається в чергах і що люди говорять про вас. Коли вже в 7 ранку приходить людина і стає 160-а, як вони клянуть владу і як клянуть вони все. І що вони говорять про ті ваші фінансові гроші, які ви там копійки ті направляєте.

Я можу дати один приклад щодо інсуліну. У 18-му році в Державному бюджеті для Харківської області на забезпечення препаратів інсуліну було виділено 45,4 мільйони гривень. І це покриття потреби всієї області на 76 відсотків, це три чверті потреби на область. Електронний реєстр виявив розбіжності. Управління охорони здоров'я Харківської ОДА подавали потребу в інсуліні в 17-му році на 16 тисяч 905 дорослих пацієнтів, хоча на кінець 17-го року до реєстру лише було внесено 13 тисяч 615 інсулінозалежних пацієнтів. Ми крок за кроком через електронний реєстр будемо знати кожного пацієнта, який потребує інсулін, і ми зможемо тоді через їхніх лікарів, через Національну службу службу здоров'я, кожному пацієнту щоб було доступ інсулінів через електронний рецепт і через їхню аптеку. Оце є найбільш правильний спосіб, щоб кожному пацієнту було доступно і якісно надано медичні послуги. Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович, будь ласка. 10:39:15 ЛЯШКО О.В. Запитання до Прем'єр-міністра ВолодимираГройсмана. Пане Прем'єр-міністр, на цьому тижні я відвідував Рівненську і Волинську області, спілкувався з людьми, багато людей задають питання? не мають можливості оформити субсидії. Зокрема, пані Галина із Корецького району Рівненщини: пенсія – 1460 гривень, субсидію досі не оформили. І таких людей по Україні мільйони, тому що прийняли рішення уряду, яким фактично обмежити право українців на отримання субсидій. У бюджеті на наступний рік на 20 мільярдів гривень на субсидії менше, ніж у нинішньому році. Зарплати людям не піднімаєте, пенсії українцям не перераховуєте, нові робочі місця людям не створюєте, ціни на газ піднімаєте, а субсидії зменшуєте. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого людям платити гроші? І чому ви економите на трудових українцях замість того, щоб долати контрабанду, відновлювати власну економіку, створювати робочі місця і піднімати зарплати, щоб люди не потребували цих субсидій? Я прошу відповісти на цей вкрай важливе для людей… Вельмишановний Олег Валерійович, я також чую те, що люди дещо незадоволені системою роботи субсидій в регіонах. Очевидно, що ми змінили в травні місяці правила надання субсидій, але з однією метою, мета тільки одна – нам треба дати субсидію тим, хто її потребує. І, повірте, що це і є основа. Далі. Я думаю, що міністр соціальної політики зараз дасть відповідь більш там технічно, але я наголошую на тому, що для того, щоб ми, система не повністю може врахувати всі життєві ситуації людей, але в кожному регіоні відповідно до рішення уряду є комісія, яка має спеціально приймати рішення, якщо є певні відхилення. І я чую про те, що ці комісії неретельно розглядають позиції по наданню субсидій. Я хочу ще раз офіційно заявити, що всі українці, хто потребує субсидій, хто потребує своєї адресної підтримки, в 2018-2019 роках її отримають. Ще одне хотів би зазначити, шановний Олег Валерійович.

і на наступний рік, 19-й, 55 мільярдів, тобто фактично на 4-4,5 мільярда більше, ніж в цьому році. Тобто нам буде достатньо грошей в цьому році виплатити субсидії всім ти, хто їх потребує. Більше того, ми перейдемо до монетизації субсидій в цьому році. Ми також запровадили систему компенсації за економію. Це десь півтора мільйона родин, але по великому рахунку цей процес почав працювати. Я розумію, що є багато недосконалостей, але наше завдання – захистити кожного, хто цього потребує. Ми тільки по Київській області, я приводив цифру, 20 тисячзадвоєних осіб. Приблизно до 20 відсотків ми сьогодні розраховуємо, що люди просто мають гроші і зловживають позицією щодо отримання… Хвилину, будь ласка. ГРОЙСМАН В.Б. Так краще ці гроші віддати людям, а не тим, в кого є гроші, а вони використовують цю систему. Ще одне, Олег Валерійович. Я розумію, що хочеться зробити більш суттєвий крок, але мінімальна заробітна плата з 2019 року, яку ми закладаємо, вже зростає на більше ніж там тобто до 4173. Я розумію, але ще декілька років назад вона була 1 тисяча 450 гривень. Хотілося би й краще, але треба розуміти реальний стан справ. І щодо пенсій. Відповідно до наших змін, які ми з вами запровадили з 2018-го, кінця 2017 року, у нас відбудеться вперше за історію незалежності автоматичний перегляд пенсій для пенсіонерів з 1 березня 2019 року. Це означає, що цей процес розпочався. Далі. Я абсолютно згоден, нам треба мінімізувати тіньовий сектор економіки, в тому числі детінізація зарплат. Детінізація зарплат повністю впливає на виплату пенсій українцям. Детінізація, що стосується самої митниці… Детінізація самої митниці, де ми працюємо над тим, щоби зараз, я думаю, що до кінця року будуть встановлені перші електронні сканери. Я вважаю, що величезний сектор – це детінізація нафтопродуктів в країні. І нам тут потрібна буде в тому числі законодавча підтримка, тому що всіма силами і засобами, які є в уряду, дуже важко побороти це явище. Тому ми налаштовані абсолютно на конструктив для того, щоби людям надати ту підтримку, яка необхідна в такий непростий час. Дякую за ваше запитання. Володимир Борисович, до вас питання. Володимир Борисович, ви тільки що сказали про підвищення добичі вугілля. я вам скажу, що, підвищуючи добичу, вітчизняне вугілля буде лежати в на складах, тому що завозять імпортне, антрацит і в тому числі газову групу. Чи немає вже потреби нагадати пріоритет тим ТЕС, які працюють на вугіллі власного видобутку, тобто вітчизняного видобутку? Я прошу вас сьогодні забезпечити присутність міністрів на комітетських слуханнях, які відбудуться о другій годині, де будуть підняті ті і інші питання, і в тому числі якраз по постанові для пріоритетності ТЕС, які працюють на вугіллі власного видобутку, вітчизняного. Дякую за ваше запитання. Я думаю, що цілком очевидно, і я думаю, що багато людей в цій залі це абсолютно позитивно сприймають. Ми маємо 100 відсотків спалювати і переробляти наше українське вугілля. А далі, який в нас є дефіцит, компенсувати за рахунок імпорту. Я вважаю, що це правильно. Тому в даному випадку я підтримую ідею в те, що в першу чергу ми маємо спалювати українське вугілля. А далі, або давайте, я скажу так, марки "Г" вугілля, а не антрацитове, тому що ми антрацитове зараз поки що тимчасово не добуваємо. І далі ситуація, якщо нам не буде вистачати марки "Г", значить, ми будемо його імпортувати, от і все. І зараз Міністерство палива і енергетики зареєструвало вже такий проект постанови, я вже бачу, по ній є критика і все інше. Я не розумію цих критиканів, коли мова йде про те, щоби українське вугілля, в тому числі з державних шахт, ми добували. Це українська економіка, це українські зарплати, це українські копалини, це українське відрахування в бюджет. І, я вважаю, що це є абсолютно нормальний підхід. Єдине, що треба подумати, яким чином не дискримінувати імпортоване вугілля, отут є важливо, тоді у нас буде цінова конкуренція. Я думаю, що ця постанова має це питання врегулювати. Дякую. Дякую вам. "Блок Петра Порошенка" визначився:Яніцький буде задавати питання. Включіть мікрофон. 10:46:36 ЯНІЦЬКИЙ В.П. ВасильЯніцький, 155 виборчий округ, Рівненщина. У мене запитання до міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Ми всі знаємо, в якому становищі нині знаходиться економіка України, ми маємо підтримувати національного виробника, особливо тих, які вийшли на міжнародний ринок, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, які забезпечують надходження валюти в Україну і формують імідж України як надійного міжнародного партнера. Що ми допомагаємо нашим виробникам? У 2017 році дозволи на міжнародні автомобільні перевезення у нас закінчилися у листопаді місяці, у цьому році вони закінчилися вже у вересні. Підкажіть, що робити нашим виробникам, нашим перевізникам, щоб виконати міжнародні договірні зобов'язання? Чому ми немоніторимо ситуацію і не робимо прозору цю ситуацію? Чому ми вирішуємо це питання тільки тоді, коли воно вже досягло колапсу? Це одне питання, оскільки це питання дуже…

141-й і 142-й. Хотів би вас, щоб ви взяли на свій контроль це питання, оскільки вже щороку лобіюється питання про закриття цього сполучення, оскільки це єдине сполучення, яке дозволяє нашим… півночі Рівненщини потрапити чи то у Львів, чи то на Київ, будь ласка. Дякую, вельмишановні народні депутати. Щодо вашого першого звернення, інформую. У зв'язку з тим, що у нас кожного року, і це позитивний тренд, зростає товарообіг з країнами Європейського Союзу, відповідно зростає і частка автомобільних перевезень. Кожного року ми проводимо напружені переговори з нашими колегами з Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та інших держав. За останні два роки ми змогли суттєво наростити квоту для українських автомобільних перевізників, але, безумовно, її не вистачає. Буквально минулого тижня ми завершили дуже важкі переговори з польською стороною щодо видачі додаткових дозволів на цей рік для українських автоперевізників. Такі дозволи отримані, але залишається проблема з їх прозорою видачею і відсутності корупційного фактору. Про це було звернуто увагу керівника Державної служби на безпеки на транспорті. Більше того, до кінця року ми введемо повністю електронну реєстрацію і звірку з митницею щодо реальної кількості виданих дозволів, їх перетину кордону, і QR-кодна кожному, щоб унеможливити корупцію в цьому випадку. По залізничному сполученню я обов'язково доведу вашу позицію до керівника "Укрзалізниці", вчора була довга розмова з наглядовою радою і з ним особисто, я сподіваюсь, що ми нарешті побачимо реформу. Дякую. Дякую вам. І заключне запитання від фракцій. Від "Самопомочі" Єгор Соболєв. Потім депутати. хотів би звернути вашу увагу на проблему становлення суспільного мовлення. Ви, як і всі в країні, бачать, що немає жодного комерційного телеканалу, де немає маніпуляцій, замовних матеріалів. В цьому сенсі суспільному мовленню треба дякувати, бо вони вичистили брехню і оплачувану неправду зі своїх новин. Але є одна біда, що цього року, що на наступний рік їм не виділяється достатньо грошей, що передбачено ухваленим нами законом, для того щоб вони утверджували цю правду, доносили до людей інформацію, що зараз вкрай важливо для творення демократії. І розумію, що перед вами, як перед будь-яким урядом, стоїть проблема економії грошей платників податків. Є Генеральна прокуратура, якій ми насправді обрізали функції, але її фінансування збільшується мільярдами, візьміть там і дайте суспільному мовленню. Дякую за запитання. Видатки на безпеку і оборону здійснюються в рамках закону не менше 5 відсотків від валового внутрішнього продукту. Розподіл цих ресурсів між всіма структурами здійснюється за рішенням Ради національної безпеки і оборони, які потім затверджуються урядом і передаються в парламент остаточно для прийняття рішення. Це, що стосується процедури прийняття оборонного бюджету. А що стосується суспільного мовлення, то уряд України відповідно до законодавства передбачив 100-відсоткові видатки на 2019 рік в тому проекті бюджету, за який ви вчора не проголосували. Дякую. Отже, колеги, зараз від народних депутатів запитання. Хто має… Перепрошую, запишіться. Отже, колеги, прошу провести запис на запитання від депутатів. 15 хвилин на запитання від народних депутатів.

Народний депутатКонстанкевич, 23 виборчий округ, Волинь. Шановний Володимире Борисовичу, звернуся до вас і з своїм питанням. Упродовж нинішнього року я неодноразово до вас зверталася із проблемою з блокуванням передачі земель сільськогосподарського призначення ОТГ у Волинській області. Зокрема, останній мій депутатський запит було адресовано вам 5 вересня. Мій запит ви переадресували вДержгеокадастр, головне управління. І от тут я хотіла би звернутися до вас, що відповідь, яку я отримала від пана Колотіліна, свідчить про те, що або вони не розуміють суті питання, або вони свідомо підставляють вас. Останній абзац відповіді констатує про те, що їм, дійсно, треба здійснити передачу, і вони про це знають. Я хочу у вас запитати, що це за рівень чиновників, топ-чиновників… 30 секунд, будь ласка. є кошти на інсулін, їх насправді немає і на Волині. І я хочу передати, що тисячі людей насправді без інсуліну на найближчих 10 днів. Тому не треба обманювати ні населення … ГОЛОВУЮЧИЙ. Я відповім. Що стосується інсуліну. Я думаю, що правда і в ваших словах, і правда в тих цифрах, які навела Уляна. Насправді, я думаю, що багато хто знає, що до потреби інсуліну фактичної завжди дописували ще 20, 30, 40, 50 відсотків і на цьому просто "гріли руки", і ця проблема є. Але я згоден з тим, що хворі на цукровий діабет не мають від цього страждати. Я зараз доручу профільному віце-прем'єр-міністру ще раз проаналізувати по областям наявність і потребу для того, щоб можливо щось потрібно було скоригувати. Дякую за запитання щодо цього. відповіді, дивіться, те, що на початку року я доручав зробитиГеокадастру за рішенням відповідного рішення уряду, ми прийняли рішення, що всі землі в межах і поза межами об'єднаної територіальної громади ми передаємо в об'єднану територіальну громаду. Ми десь передали більше 400, а якщо точно, 460… громад вже отримали… більше 400… вже отримали свої землі, по-моєму, якщо пам'ять мені не зраджує, 350 тисяч гектарів землі. І до кінця року стоїть завдання максимально, 100 відсотків, забезпечити передачу там, де вони вже утворені. І ми це робимо, і зробимо. Я подивлюся цю відповідь. Якщо ви нам її надасте, ми її повторно розглянемо вже в секретаріаті уряду. І якщо будемо бачити там певні проблеми, притягнемо до відповідальності. Дякую.

що потребують життєзабезпечуючі ліки, не отримують ці ліки і не можуть їх отримати ні за які кошти, просто немає, 70 відсотків немає. Я не знаю, звідки у 70 відсотків немає, а є тільки 30 відсотків. Уряд мені не відповідає, міністерство мені не відповідає. У вас якась неземельна статистика, на землі статистика зовсім інакша. Статистику, яка я надала, це є від електронного реєстру інсулінозалежних пацієнтів. Як ви знаєте, пацієнти потребують інсулін кожного дня, їхні ендокринологи, вони їх записують у реєстр, тоді є електронний рецепт для цього пацієнта, який передається в аптеку, і пацієнт отримує безкоштовно інсулін в аптеці. Цей номер пацієнтів, цифри - це є від електронного реєстру правдивих людей, які кожного місяця отримують їхні рецепти, і від тієї потреби, яка була, яка була подана на 45,4 мільйони гривень, було передано субвенцією на Харківську область 76 відсотків того, що було потребу, яку прорахували і в реєстрі, і коли ми коригували із Харківським департаментом охорони здоров'я ОДА, щоби було якнайбільше від субвенції, 25 відсотків має прийти від обласного бюджету. Дякую. Будь ласка, наступне запитання, народний депутат Юрій Береза, прошу. 10:57:59 БЕРЕЗА Ю.М. Володимир Борисович, я хотів би через вас звернутися до міністра інфраструктури, до якого я звертався офіційно неодноразово, стосовно дороги П'ятихатки-Софіївка-Кривий Ріг, через яку возять породілей до міста Кривого Рогу зП'ятихатського району із п'яти об'єднаних громад, там дорога відсутня. Пан міністр, знаєте, мав необережність таку навіть не відповісти на ці мої запитання. Мало того, будучи в Дніпрі, всього-на-всього 100 кілометрів від цього місця (це від Дніпра, пан міністр, на захід області), там на сьогоднішній день ями мають розміри від 3 метрів і глибиною до півтора метра. Останній випадок, коли породіллю не змогли довести, вона народила прямо в машині швидкої допомоги.

Дякую за ваше запитання. Якщо відверто, на жаль, я не маю розкоші ремонтувати дороги своїми відповідями. У мене для цього є дорожній фонд і фінансування виділене на цілі ремонту доріг. Як ви знаєте, вперше саме цього року за підтримки фракції "Народний фронт", фракції "Блоку Петра Порошенка" в Україні запрацював дорожній фонд, нарешті галузь отримала фінансування. Ми затвердили стратегію розвитку доріг України до 2022 року, в рамках якої уряд взяв на себе зобов'язання відремонтувати всі дороги міжнародного, державного значення, які пов'язують між собою обласні центри. Ми децентралізували "Укравтодор". Тепер відповідальність кожної області персонально за 123 тисячі кілометрів доріг з відповідним фінансуванням з дорожнього фонду. Я обов'язково додатково ще раз розгляну ваш запит і надам повну відповідь щодо можливості ремонту цієї дороги за рахунок дорожнього фонду. Дякую. Дякую вам. АмельченкоВасиль Васильович передаєГаласюку Віктору слово для запитання. ВікторГаласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний пане Прем’єр-міністре, щойно представник Міністерства економіки звітує з трибуни про так званий успіх економічних реформ: 277 мільйонів гривень отримали від приватизації. Ви, мабуть, знаєте, що тільки завдяки одній нашій з Олегом Ляшком поправці, яку ми провели по розстрочці імпортного ПДВ на два роки, вже інвестовано понад 600 мільйонів гривень в українську промисловість. І це лише за 8 місяців. Прийняття законодавства про індустріальні парки, яке ви, Володимир Борисович, включили абсолютно справедливо в пріоритетні, дозволить залучити мільярди доларів США інвестицій в українську промисловість. Запуск "Експортно-кредитного агентства", яке досі не відбулося, дозволить надати кредити українським виробникам-експортерам менше ніж під 10 відсотків в гривні. Законодавство про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, яке в парламенті, яке треба прийняти, зніме найбільший бар'єр на вхід в українську промисловість В мене питання: чому Міністерство економіки не займається цим, що б дозволило підняти зарплати українцям?...

Дякую за ваше запитання. Я вважаю, що один із головних наших пріоритетів – це я маю на увазі в тому числі і спільних, - це питання економічного росту. Насправді для того, щоб ріст відбувався, нам потрібні інвестиції, і під ці інвестиції потрібно створювати зручні інструменти для того, щоб ці інвестиції були успішні. Я згоден з вами, що треба пришвидшувати запуск "Експортно-кредитної агенції". Більше того, ми з вами сформували спільний пакет, спільний. І при чому, я радий тому, що в цьому пакеті є багато різних законопроектів, ТОП-35, у яких є абсолютно різні ініціатори з різних фракцій, але всі вони направлені на те, щоби створити механізми для більш стрімкого економічного зростання. І ми їх з вами приймаємо, ми приймаємо, йдемо. Вчора прийнятий один із законопроектів топ-35. Тобто фактично нам залишилось декілька десятків законів для того, щоб змінювати саму систему. ви говорите про розстрочення ПДВ. Ви знаєте, що я за цю норму боровся для того, щоби ми могли дати можливість модернізації основних фондів, технологічного обладнання, і я радий, що вже 600 мільйонів від цього інструменту модернізовано. Що стосується малої приватизації. Що таке мала приватизація? Взагалі слово "приватизація", ну, дуже негативно сприймається, тому що завжди під цим словом… в 90-і роки люди за копійки повіддавали свої сертифікати майнові, їх просто обдурили. Це правда. Але зараз мова йде про те, що створений електронний майданчик, на якому неможливо нікого обдурити. Для того, щоби в тому числі закинуті об'єкти,об'єкти, які там відносяться до… без господарств, або об'єкти, які є джерелом збагачення тільки своїх керівників, а належать державі, продати. І те, що сказав перший заступник міністра економіки, він сказав про те, що пішов процес. А що це означає? Це і самий є фундаментальний і стійкий малий і середній бізнес. Це і є малий і середній бізнес. Там з'являться об'єкти побуту, там з'являться об'єкти громадського харчування, інших послуг, інші підприємства. Це буде означати, що туди теж будуть приходити інвестиції. Але я згоден, що тільки в комплексі заходів ми можемо знайти стрімке економічне зростання. І в ваших словах є багато правильних речей, які потрібно реалізовувати. Я це підтримую. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. ІльюкАртем Олександрович передає слово для виступуКулінічу. Будь ласка. 11:05:05 КУЛІНІЧ О.І. В мене питання до міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Шановний пане міністр, ще раз хотів би звернутися щодо підняття ставок на вантажні перевезення. Мене зокрема дуже турбують аграрії, тому що якраз для аграріїв в цьому році вже ставки ці піднялися на 60 відсотків. Ці питання піднімалися на Погоджувальній раді практично всіма фракціями, в сесійній залі. Лідери всіх фракцій підписали звернення на Прем’єр-міністра. Група аграріїв від аграрного комітету були на засіданні уряду, Прем’єр-міністр дав доручення. Я хотів би ваше бачення, чи буде якийсь здвиг в цьому, в цій проблематиці. Ваше бачення, як питання буде вирішене, тому що дуже це турбує аграріїв, всі телефонують. Ми б хотіли б розуміти вашу позицію. Дякую. Дякую, вельмишановний панеКулініч. Вчора якраз це було предметом розгляду під час зустрічі моєї з Наглядовою радою "Укрзалізниці" і керівництвом "Укрзалізниці". У випадку останнього підвищення так званої вагонної складової "Укрзалізниця" мала повне право це зробити, бо це робиться з єдиною метою – щоб усунути корупцію на ринку і встановити єдину ринкову ціну на вагони. Те, що вони зробили це без попередження і відповідного інформування, це, звичайно, їхній протокол, на що я їм звернув увагу. І ми домовились, що в подальшому, якщо буде таке підвищення, бо це наше на відсотків 30 відстає від ринкової, всі учасники ринку будуть заздалегідь поінформовані. Водночас, якщо ми хочемо справді навести порядок на "Укрзалізниці", якщо ми справді хочемобагатопрозору компанію, це є, власне, в руках цього залу Верховної Ради. Саме вчора виносився на перше читання Закон про залізничний транспорт. І мені було просто прикро і боляче дивитися на народних депутатів, які не голосували, не взяли участь або демонстративно під час цього розгляду йшли із залу. Я вас дуже прошу підтримати, бо це єдиний ключ до реформи і до процвітання цієї компанії. Дякую.

Володимир Борисович, я до вас звертаюся вже неодноразово по болючому питанню, по місту Бердичеву. Будівництво будинку для військовослужбовців. 3 військових частини дислокується в мікрорайоні, 12 тисяч жителів. Всі вони, 3 військові частини, приймають участь на сході нашої держави по охороні кордонів нашої держави. 3 роки виділяються кошти Кабінетом Міністрів в Міністерство оборони, 3 роки не будується будинок! За 3 роки побудували півповерха чи, можливо, там до поверху. Будь ласка, допоможіть. Всі родини там проживають військовослужбовців. Давайте добудуємо, 60 квартир – маленький будиночок. Я думаю, що заступник міністра оборони Павловський зараз дасть відповідь. Там є, напевно, технічні питання. Тому що з нашого боку, я маю на увазі уряду, забезпечити фінансування. Фактично організацію всіх робіт здійснює Міністерство оборони. Будь ласка, прокоментуйте. 11:08:25 ПАВЛОВСЬКИЙ І.В. Дякую за запитання. І ми розуміємо ті питання по Бердичеву, які були. Перш за все нам треба було закупити житло безпосередньо вже побудоване для того, щоб забезпечити нагальну потребу. По цьому будинку ви також володієте ситуацією, що були проведені всі дослідження. Практично цей будинок на наступний рік буде відновлене його будівництво. Я вам дякую дуже. Дякую. Колеги, час вичерпаний для запитань. Я ще надаю слово для запитання Першому заступнику Голови Верховної Ради Ірині Геращенко. Дякую. Шановні колеги, моє запитання в першу чергу буде стосуватися пана Трояна, який представляє Міністерство внутрішніх справ. Але я хочу апелювати до всього уряду з проханням провести дискусію на ту проблематику, яку я зараз хочу підняти. Вчора разом з моєю колежанкою пані МарієюІоновою ми отримали відповідь від Міністерства внутрішніх справ відносно того, що не була заведена кримінальна справа відносно вбивства громадянина України, який він не є, злочинця Захарченка. І не було заведено справу кримінальну так само відносно того, що слідчий комітет Російської Федерації проводить якісь слідчі дії на території Донецька, тому що це окупована територія. Я перепрошую, в Керчі відбулося вбивство українських дітей. І прокуратура завела кримінальна справу по факту вбивства українських дітей. Я не можу зрозуміти, чому у нас не заводяться кримінальні справи з приводу підриву дітей українських на міні на міні в окупованій Горлівці, з приводу всіх тих вбивств, які відбуваються на окупованих територіях. І коли вчора Держдума Російської Федерації в якомусь бреду шизофренічному робить заяви агресивні відносно того, що це начебто на Україні кров вбитого ними жЗахарченка, нам немає що відповісти з цього приводу. Я хочу все-таки звернути вашу увагу, колеги, на наступне. Окупований Донецьк, окупований Крим, окупований Луганськ – це Україна. І ми зобов'язані піднімати і відкривати кримінальні справи з приводу кожного вбивства для того, щоб у нас був відповідний реєстр, для того, щоб потім ми з цим позивались до міжнародних судів. І ми сьогодні маємо закликати міжнародних експертів, щоб нам надали доступ і експертам міжнародним і до Криму, і до Донбасу, і до Луганську, і до Донецьку для проведення слідчих дій, що ж там відбулося. Хто вбив? Хто робив ці злочини? Хто підкладав цівзривчатки? Хто міни кладе, на яких українські діти підриваються? Хто ці коледжі там взриває? Я хочу апелювати до уряду. Мені здається, що дуже буде правильно, якщо ми разом з вами будемо апелювати

Дякую за ваше запитання. Ви знаєте те, що декілька днів назад трапилось: жахливі масові вбивства українських громадян в Керчі, дітей. Я говорю це як батько, як людина. І я думаю, що для кожного з нас, для кожної нормальної людини ця трагедія просто є дуже-дуже жахливою. І для мене, і для моєї родини, ну, це таке велике потрясіння було в цей день. Але також треба зазначити, що не тільки в українському Криму сьогодні відбуваються вбивства, а і на українському Донбасі. І я абсолютно згоден з тим, що це українська територія, на якій має впроваджуватись в тому числі і слідство. Я не бачу тут нічого іншого, як тільки так, щоб накопичувати матеріали, все рівно ці всі вбивці, вони будуть нести за це відповідальність. Так чи інакше, не сьогодні – через рік, не через рік – через п'ять, але вони будуть нести за це відповідальність. І міжнародний трибунал ще ніхто не відміняв. Я бачив після того, як відбулись жахливі… трагедія в Керчі, в Керчі, я бачив заяву, мені здається, Юрія Віталійовича, я можу помилитися, про те, що вони порушили чи вивчають порушення кримінальної справи. Тому, я так розумію, що в цьому напрямку робота ведеться. Все те, що потрібно буде від уряду, ми готові тут максимально сприяти для того, щоб вести такі розслідування. А я просто щиро хочу від себе і особисто від своєї родини висловити співчуття родинам, близьким тих дітей, які загинули в Керчі. Дякую вам. Отже, колеги, "година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо уряду, Прем'єр-міністру за дискусію в залі. Дякуємо вам. до Уряду" завершена. Ми переходимо до другого розділу нашого Регламенту - це зачитання і оголошення запитів. І я запрошую до слова заступника Голови Верховної Ради України Оксану Сироїд. Будь ласка, пані Оксана. Веде Надійшли такі запити народних депутатів України. Від ВіктораРазвадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на ремонт покрівлі будинку № 7 по вулиці Воронкіна в селі Висока Піч Житомирського району, Житомирської області. ВіктораРазвадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для придбання інсулінової помпи Олександру Лебідю 2012 року народження, мешканцю села Вільшанка Чуднівського району, Житомирської області. Олександра Абдулліна до Прем'єр-міністра України про бездіяльність Міністерства окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, як єдиного державного центрального органу, який має консолідувати наявні питання внутрішньо переміщених осіб та сприяти їх вирішенню. ВікторіїВойціцької до Генерального прокурора України щодо майна, отриманого внаслідок злочинної діяльності. СергіяЛабазюка до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України щодо замороження фонду оплати праці для державних службовців. СергіяЛабазюка до Гвардійської об'єднаної територіальної громади Хмельницької області, Хмельницької районної державної адміністрації щодо порушення набуття права на земельний пай. Михайла Бондаря до директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України щодо передачі у власність громади селаСабанівка Радехівського району об'єкту майнового комплексу НААН, який не використовується з 2004 року, для перебудови під Народний дім. Олега Мусія до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, Ради національної безпеки і оборони України щодо забезпечення належного рівня його безпеки в Україні. Михайла Бондаря до міністра енергетики та вугільної промисловості України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голови правління публічного акціонерного товариства "Львівгаз" щодо недобросовісних дій оператора ГРМ у Львівській області ПАТ під час перевірок вузлів обліку газу та його складових у побутових споживачів. ВасиляБрензовича до Голови Верховної Ради України щодо вжиття необхідних дій для зупинення збору підписів протизаконної петиції "Позбавлення громадянства України". ВасиляБрензовича до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо вжиття необхідних дій для зупинення збору підписів протизаконної петиції "Позбавлення громадянства України" та вжиття заходів для перевірки діяльності сайту "Миротворець". Олеся Довгого до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України щодо неприпустимих затримок виплати населенню субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України щодо державної реєстрації транспортних засобів та видачі (обміну) посвідчень водія через центри надання адміністративних послуг. Сергія Мельника до Прем'єр-міністра України щодо передачі об'єкту незавершеного будівництваІІ-ї черги багатоповерхового будинку по вулиці Панаса Мирного, 29/1 в місті Хмельницькому з державної власності у власність територіальної громади міста. ВікторіїВойціцької до директора департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації щодо закупівлі тест-системи для проведення скринінгових обстежень. Сергія Рибалки до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо фінансування та завершення робіт з реконструкціїПавлоградської міської лікарні № 4 Дніпропетровської області. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, міністра аграрної політики та продовольства України, міністра екології та природних ресурсів України щодо проведення комплексних робіт з упорядкуванняЧернявського водосховища. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо проведення оперативного втручання, лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів. ВіталіяКупрія до Голови Конституційного суду України щодо законності призначення на посаду радника Голови Конституційного Суду України громадянина Синянського Олега Григоровича. ВладиславаБухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо необхідності врахування в Державному бюджеті України на 2019 рік коштів для капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Суми - Охтирка. ВладиславаБухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Прем'єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо недопущення закриття ПрАТ "Лебединський завод поршневих кілець", який випускає продукцію для оборонно-промислового комплексу держави. СергіяЛьовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо загострення проблем безробіття. ЯковаБезбаха до Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України стосовно необхідності вжиття заходів для захисту прав неповнолітньої дитини. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо сприяння у вирішенні проблемних питань реалізації інфраструктурних проектів у місті Одеса. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. ВасиляПетьовки до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на реконструкцію спортзалу Діловецької ЗОШ І - ІІІ ступенів у с.Ділове Рахівського району Закарпатської області. ВадимаКривохатька до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби геології та надр України, голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області щодо порушення законодавства про надра Товариством з обмеженою відповідальністю "Біляївський збагачувальний комбінат". ВадимаКривохатька до міністра екології та природних ресурсів України щодо невиконання умов Спеціального дозволу на користування надрами Товариством з обережною відповідальністю "Біляївський збагачувальний комбінат". ЮріяОдарченка до міністра внутрішніх справ України щодо розслідування факту замаху на вбивство Федоренка ЮріяОдарченка до Генерального прокурора України щодо розслідування кримінального провадження замаху на вбивство Федоренка А.В. АнатоліяГіршфельда до Прем'єр-міністра України щодо знищення об'єктів інфраструктури при розробці і рекультивації Олешківського родовища піску в Харківському районі Харківської області. АнатоліяГіршфельда Дякую. щодо скасування наказу №2059/5 від 27 червня 2018 року, яким встановлено низку обмежень для копіювання інформації з архівних документів. Віктора Вовка до Кабінету Міністрів України щодо системного саботажу центральними органами виконавчої влади захисту державних майнових інтересів та прав власності на промислові активи, які були придбані за рахунок гранту Всесвітнього екологічного фонду, в рамках міжнародної угоди, ратифікованої Верховною Радою України. Віктора Вовка до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо розслідування фактів перешкоджання законній професійній діяльності журналістів з боку ПАТ "Миронівський хлібопродукт". ВолодимираАрешонкова до Прем'єр-міністра України щодо відшкодування витрат перевізникам на окрему категорію громадян на міжміських внутрішньообласних та міжобласних маршрутах. ВолодимираАрешонкова до Прем'єр-міністра України щодо зменшення фінансування ремонту дороги

Державного агентства автомобільних доріг України, Державної екологічної інспекції України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України стосовно необхідності всебічного розгляду звернень громадян щодо неналежного надання житлово-комунальних послуг та забезпечення дотримання екологічного та природоохоронного законодавства. належної державної фінансової підтримки талановитим українським спортсменам для участі у міжнародних спортивних змаганнях. несвоєчасного отримання посвідчень нового зразку особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. ІгоряШурми до Прем'єр-міністра України щодо неналежної роботи Комісії Міністерства охорони здоров'я по направленню громадян на лікування за кордон. ІгоряШурми до Прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, винних у смерті людей. ГригоріяТіміша до Прем'єр-міністра України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації щодо сприяння якнайшвидшому вирішенню питання оформлення приватної власності на земельні ділянки громадянам України, передусім учасникам АТО, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Тарасовецької сільської ради Новоселицького району

Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації, Шепетівського міського голови щодо зриву опалювального сезону на 2018-2019 роки в місті Шепетівка Хмельницької області. Тараса Юрика до міністра внутрішніх справ України щодо забезпечення належного досудового розслідування. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо екологічного стану довкілля після вибухів боєприпасів на військових базах. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України, міністр екології та природних ресурсів України щодо виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. МихайлаХміля до Прем'єр-міністра України щодо збереження і подальшого розвитку державного концерну "РРТ" концерну "РРТ" та національного інформаційного телерадіопростору. АндріяЛопушанського до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо необхідності проведення капітального ремонту автомобільної дороги Верхнє Синьовидне-Східниця у Сколівському районі Львівської області. АндріяЛопушанського та Михайла Довбенка до голови Державної служби України з питань праці щодо експлуатації димових та вентиляційних каналів житлових будинків. ВіталіяГудзенка до Державного агентства автомобільних доріг України щодо виділення коштів на утримання доріг національного значення в Білоцерківському, Володарському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському районах Київської області. ВіталіяГудзенка до Приватного акціонерного товариства "Київобленерго" щодо надання інформації та документів, що підтверджують право власності ПАТ "Київобленерго" на опори повітряних ліній електропередач та трансформаторних

до начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, міністра оборони України щодо публічного звіту з приводу надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок пожеж і вибухів на складах боєприпасів поблизу Ічні, вБалаклії, Сватовому та Калинівці. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України щодо вжиття належних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої майну місцевих жителів внаслідок пожежі на військовому складі поблизу міста Ічня Чернігівської області. правління публічного акціонерного товариства Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо договорів про надання юридичних послуг ПАТ "НАК "Нафтогаз України". ДмитраДобродомова до Прем'єр-міністра України, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо забезпечення належного фінансування та функціонування Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "ОХМАТДИТ". ДмитраДобродомова до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів по боротьбі з опустелюванням в Україні, в рамках приєднання України до Конвенції ООН "Про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці".

ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо пенсій колишнім військовослужбовцям. Юрія Бублика до міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції України про невиконання вимог законодавчого акту щодо посилення захисту права дитини на належне утримання та невжиття передбачених ним заходів до боржників, які ухиляються від сплати аліментів і мають заборгованість по їх сплаті. Олександра Нечаєва до Генерального прокурора України щодо перевірки фактів чинення тиску працівниками Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області на фізичну особу-підприємця ВіталіяПилипенка. Олександра Нечаєва до голови правління Пенсійного фонду України, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, міністра соціальної політики України щодо надання допомоги у перерахуванні пенсії громадянціПейчевій, яка проживала у Донецькій області. Групи народних депутатів (Новак, Сидоровича та інших, всього 13 депутатів) до Прем'єр-міністра України, директора Національного антикорупційного бюро України, голови Національного агентства України з питань запобігання корупції, Генерального прокурора України про вжиття заходів реагування щодо незаконної діяльності органів поліції. ОлександраВілкула до Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури України щодо вчинення тяжкого цинічного злочину посадовими особами прокуратури – катування колишнього голови Дніпропетровської районної державної адміністрації Кобиляцького В.Я. з метою "вибивання" з нього показань проти народного депутата. ОлександраВілкула до Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури України щодо спроби незаконного виведення посадовими особами прокуратури 20 гектар земель державної форми власності у Дніпропетровській області, з метою їх безоплатної передачі збанкрутілому приватному підприємству. Костянтина Павлова та ОлександраВілкула до Генеральної прокуратури України щодо відсутності результатів розслідування Генеральною прокуратурою України кримінального провадження, розпочатого згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду

до Генерального прокурора України щодо проведення об'єктивного, неупередженого та повного розслідування фактів неконтрольованої вирубки лісів у Карпатському регіоні, вжиття правових заходів реагування, встановлення винних та притягнення їх до відповідальності. ІриниКонстанкевич до голови Волинської обласної державної адміністрації про направлення коштів стабілізаційної дотації на виплату заробітної плати технічним працівникам шкіл Камінь-Каширського району. ІриниКонстанкевич до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо проблеми підписання декларацій із сімейними лікарями. АндріяШипка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо організації роботи екстреної (швидкої) медичної допомоги у районних центрах. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів з утворення громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Юрія Павленка до голови Житомирської обласної державної адміністрації, голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, голови Хмельницької обласної державної адміністрації, голови Тернопільської обласної державної адміністрації, голови Херсонської обласної державної адміністрації, голови Рівненської обласної державної адміністрації про невиконання вимог чинного законодавства в частині надання статусу дітям, які постраждали внаслідок військових дій та збройного конфлікту. березня 2017 року № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну". ПавлаРізаненка до Прем'єр-міністра України, міністра юстиції України щодо вжиття заходів для скасування обмежень доступу до архівів у зв'язку з прийняттям наказу Міністерства юстиції України від 27 червня 18-го року

до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради стосовно необхідності вжиття дієвих заходів реагування в інтересах жителів ОСББ "ЮріяОлеші

до міністра внутрішніх справ України щодо розслідування законності виділення та освоєння коштів депутатами Чернівецької міської ради. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра України, голови Київської обласної ради щодо вирішення питання ремонту доріг по вулицях Київська і Некрасова міста Фастів Київської області. РусланаСольвара до Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації щодо закладення відповідних коштів у державний та обласний бюджет для фінансування об'єктів 91 округу. Андрія Іллєнка до заступника голови Національної поліції України - начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві, начальника Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, голови Київської міської державної адміністрації щодо незаконного функціонування закладу з продажу алкогольних напоїв у Деснянському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до заступника голови Національної поліції України - начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві, начальника Головного управління Державної фіскальної щодо порушення громадського порядку та продажу фальсифікованого алкоголю у закладі у Дніпровському районі міста Києва. АндріяГальченка до Прем'єр-міністра України щодо масових звернень громадян, пов'язаних з відмовою у наданні субсидій органами соціального захисту населення. Сергія Рудика до Прем'єр-міністра України щодо скасування принципу "улюблених доріг" та запровадження механізму пропорційного розподілу коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення. до міністра інфраструктури України щодо унормування питання реєстрації пасажирів, які користуються послугами повітряних перевезень в межах України. Юрія Вознюка до голови Державної служби України з питань праці щодо недопущення порушення законодавства про працю та відновлення порушених прав працівників керівництвом ТОВ "Видавничий Дім "Бліц-Інформ". ТетяниРичкової до Прем'єр-міністра України про фінансування проектів соціального захисту сімей з дітьми, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. ОлегаКулініча до Прем'єр-міністра України щодо виконання Кабінетом Міністрів України пункту 2 Розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання

безпеки населення, попередження екологічної катастрофи внаслідок численних карстових проваль на території міст Стебник, Трускавець, Дрогобич, села Модричі Львівської області. Дрогобицького міського голови, Трускавецького міського голови щодо незадовільної екологічної ситуації, яка склалася внаслідок утворення карстових проваль, зсувів у підземних порожнинах закинутих соляних шахт у містах Стебник, Трускавець, селі Модричі та накопичення твердих побутових відходів у місті Дрогобич Львівської області. ВолодимираПарасюка до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо можливих порушень норм матеріального та процесуального законодавства Головного управління Національної поліції у Львівській області капітаном поліції Стецишиним В.М. при винесенні постанови про закриття кримінального провадження від 25 вересня 2018 року. Сергія Лещенка до Голови Верховної Ради України щодо охорони Чорноморського, Одеського та Ізмаїльського портів від корупційних схем. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо ремонту накриття надземного пішохідного переходу на перетині вулиць Наталії Ужвій та проспекту Правди у Подільському районі Києва. та Олега Мусія до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України про надання інформації щодо правомірності та доцільності ліквідації філій Державної установи "Київський

Групи народних депутатів (Довбенка, Березенка та інших. Всього 4 депутатів) до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України, виконуючого обов'язки міністра фінансів України щодо сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету. ПавлаДзюблика до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення належного рівня заробітних плат працівникам державної служби. ПавлаДзюблика до Прем'єр-міністра України стосовно бездіяльності Національної поліції та прокуратури при розслідуванні злочину щодо незаконного видобутку піску китайською компанією Sinohydra Corporation Limited при будівництві дороги північного об'їзду міста Житомир. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України щодо включення видатків на заходи компенсації громадянам України витрат від знецінення грошових заощаджень колишнього Ощадного банку СРСР до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України, виконуючого обов'язки міністра фінансів України щодо забезпечення фінансування програм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юрія Дерев'янка до голови Державної служби України з питань праці щодо надання інформації про стан та результати здійснення Державною службою України з питань праці та її територіальними органами заходів державного нагляду (контролю) у 2017-2018 роках. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України, голови правління Пенсійного фонду України щодо необхідності створення відокремленого підрозділу (бек-офісу) для обслуговування у сфері пенсійного забезпечення жителів населених пунктівНадвірнянського, Богородчанського районів та Яремчанської міської ради з центром у місті Надвірна. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, виконуючого обов'язки міністра фінансів України щодо виплати заробітної плати медичним працівникам Тернопільської області. РоманаСеменухи до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації про автомобільні дороги та/або вулиці, які перебувають у віданні національних закладів освіти. РоманаСеменухи до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо надання актуальної інформації про вартість ремонтних робіт автомобільних доріг в Україні. Борислава Берези до міністра внутрішніх справ України щодо незаконного функціонування газових заправок у місті Києві. ГригоріяТіміша до міністра внутрішніх справ України щодо забезпечення необхідного сприяння працівниками Новоселицького відділення поліції Сторожинецького відділу Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області інспекторам Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України у проведенні заходів держархобудконтролю держархобудконтролю стосовно прибудови до багатоквартирного житлового будинку та будівництва гаражу громадянкою Макаревич по вулиці 1 Травня, 4 в місті Новоселиця Чернівецької області. Олександра Домбровського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення лікування важко хворого Вороніна Олексія Миколайовича. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності термінового вжиття заходів для забезпечення газопостачання та роботи об'єктів у сфері теплопостачання міста ГірськеПопаснянського району Луганської області. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України про необхідність збільшення обсягу медичної субвенції обласному бюджету Луганської області у 2018 році та цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в 2019 році. Едуарда Матвійчука до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради стосовно об'єктивного розгляду колективного звернення Одеського товариства садоводів "Північне" для з'ясування та вирішення усіх обставин ситуації, що склалася протягом останніх двадцяти років для подальшого уникнення негативних наслідків із водопостачання та водовідведення, а також всебічного захисту порушених прав громадян - учасників товариства. ОлегаОсуховського до віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка, Прем'єр-міністра України, міністра юстиції України, глави Адміністрації Президента України, Генерального прокурора України, голови Київської міської державної адміністрації, голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації ОлегаОсуховського до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, начальника Управління освіти і науки Ірпіньської міської ради, голови Київської обласної державної адміністрації щодо налагодження навчального процесу державною мовою. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до голови Хмельницької обласної ради щодо передбачення коштів в обласному бюджеті на завершення другої черги добудови Теофіпольського районного будинку культури у Хмельницькій області. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до голови Хмельницької обласної ради щодо передбачення коштів в обласному бюджеті на 2019 рік на реалізацію проекту "Реконструкція очисних споруд №1 в місті Красилів Хмельницької області". РусланаДемчака до міністра екології та природних ресурсів України щодо включення до плану природоохоронних заходів проекту добудови та закупівлі обладнання для сміттєсортувального комплексу в міській Іллінецькій об'єднаній територіальній громаді Вінницької області. ОлександраКірша до міністра оборони України щодо надання інформації про участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС мешканця міста Харкова. ОлександраКірша до директора публічного акціонерного товариства «Укртелеком» щодо відновлення стаціонарного телефонного зв`язку у житловому будинку по вулиці Гвардійців-Широнинців, 111 в місті Харкові. Ярослава Маркевича до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо оплати праці медичних працівників. Ярослава Маркевича до Голови Верховного Суду України щодо надання інформації стосовно бюджетного запиту. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо законодавчого забезпечення рівних прав та можливостей членів багатодітних сімей. України, віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, міністра енергетики та вугільної промисловості України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо проблеми електрифікації новозбудованих масивів та приєднання земель, виділених під забудову, до загальної електромережі у Рокитнівському районі Рівненської області. Ігоря Алексєєва до Київського міського голови щодо капітального ремонту житлового будинку №3 по провулку

до Прем'єр-міністра України щодо збереження та забезпечення ефективного функціонування спортивного комплексу. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб що проживають в місті Харкові. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо стану виконання судових рішень,

та автошляху Т 0434 на ділянці дороги Ордо-Василівка- Кривий Ріг Дніпропетровської області. Юрія Берези до Прем'єр-міністра України щодо затягування виділення фінансування на ремонт дорожнього покриття автомобільного шляху міжнародного значення М 04 на ділянці дорогис.Жовте

Прем'єр-міністра України щодо незаконних відмов у пільговому перевезенні громадян пільгових категорій на міжміських автобусних маршрутах. ІгоряГузя до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо необхідності закладення 1 мільярда гривень у Державному бюджеті 2019 року на реалізацію програми "Доступне житло". ІгоряГузя до Прем'єр-міністра України щодо питання відшкодування бюджетним та небюджетним установам фактичних витрат на виплату середнього заробітку мобілізованим працівникам. Групи народних депутатів (Горвата, Петьовки, Лунченка) до Прем'єр-міністра України щодо заборони ввезення на митну територію України колісних транспортних засобів, що походять з Російської Федерації. Групи народних депутатів (Горвата, Петьовки, Лунченка) до голови Державної служби України з безпеки на транспорті щодо належного забезпечення габаритно-вагового контролю на автомобільному транспорті при перевезенні при перевезенні вантажів у Закарпатській області. АльониБабак до Прем'єр-міністра України стосовно необхідності врегулювання проблеми, пов'язаної з невідповідністю норм споживання природного газу та соціальних нормативів щодо споживання природного газу. Сергія Соболєва до міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України про про розтрату коштів і доведення до збитковості Запорізького кінного заводу № 86 та самовільне захоплення керівництвом філії "Запорізький кінний завод № 86" Державного підприємства "Конярство України" земельних ділянок, розташованих на території Трудової сільської

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо з'ясування актуальних питань про поточний стан відповідального зберігання арештованого, у межах кримінального провадження від 1 листопада 16-го року №

Це були запити, які надійшли станом на сьогодні. В нас є низка звернень від народних депутатів, які не задоволені відповіддю на запити, надіслані перед тим. І я запрошую до слова народного депутата ГаннуГопко. Добро дня, шановні українці! Хотіла б вам сказати про те, що ще 9 серпня була ухвалена Постанова 122, по суті, яка заблокувала реформу децентралізації. ТодіОхендовський з колегами буцімто не розібралися в правових наслідках визнання неконституційним Закон "Про всеукраїнський референдум". І от під цим приводом ЦВК позбавила була українських громадян можливості обирати голів і ради ОТГ, доки Комітет з правової політики не проведе членам ЦВК письмовий правовий лікнеп. Дуже багато депутатів виступали із зверненнями до ЦВК для того, щоб розблокувати реформу децентралізації. І, в принципі, вдумайтеся, де Конституційний Суд і референдум, а де ОТГ, створені місцевими радами згідно із Законом "Про добровільне об'єднання територіальних громад". І фактично після того, як робили депутатські звернення, зокрема я робила з колегами, потім і запит до ЦВК, надходили відписки. І потім вже після того, як ми замінили, відправили стару ЦВК вже в історію, хоча це не… ми почали з вами вже з новою ЦВК домагатися, щоб призначити вибори в ОТГ. І це відбулося. Хотіла б відразу, колеги, сказати, що новий склад ЦВК призначив вибори в понад 120 об'єднаних територіальних громадах, 20 областях на 23 грудня, з чим хотілося би і привітати. Також хочу зазначити, що, на жаль, серед тих областей, де відбуватимуться вибори в ОТГ, немає Закарпатської області. І не тому, що закарпатці проти Днями я відвідала Закарпаття, зокремаПеречинську громаду, і переконалася про те, що, з одного боку, створення ОТГ, дійсно, дає поштовх позитивним змінам, і, зокрема, дуже захоплена жінками, які працюють в Перечинській ОТГ, розвивають там школи, залучають інвесторів. З іншого боку, у мене виникає питання до голови Закарпатської ОДА. Чому він всіма методами перешкоджає створенню і розвитку громад? В Україні вже створено понад 800 об'єднаних територіальних громад. З них на Закарпатті лише шість, і то ті з боями створенні. ОТГ охоплюють 30 відсотків території України. В багатьох областях вже більше половини територій. Мешканці цих територій отримали самостійні бюджети і мають широкі можливості для змін Що ми бачимо на Закарпатті? Згадані лише шість ОТГ - це 4 відсотки області. У мене запитання до Президента, до уряду. Доки ви триматимете на посаді відвертого саботажника, який зриває фактично реформи децентралізації? Я думаю, що після того, як пан Москаль піддавав критиці і медичну, і освітню, і інші реформи, тому мені хотілося, щоб закарпатці перестали бути заручниками позиції однієї людини. І ми нарешті, зважаючи на ту ситуаціюбезпекову, яка є на Закарпатті, зважаючи на двосторонні відносини з Угорщиною, гальмування реформи децентралізації на Закарпатті, лише додає додаткових аргументів і "русскому миру", і вороже налаштованим деяким представникам… колеги, я ще раз закликаю Президента, уряд звільнити закарпатців від людини, яка саботує реформу децентралізації, і дати можливість через створення ОТГ розвитку Закарпаття. Дякую.

Два звернення від Мустафи-Масі Найєма. Від народного депутата Купрія. Не бачу. Немає. Вікторії Войціцької немає. І два звернення від народного депутата Лещенка. Немає. Ми ці повертаємо звернення назад до Секретаріату. Шановні народні депутати, я звертаюся і до депутатів, і до, в принципі, і до людей, тобто звернення як незадоволення своїм запитом - це є інструмент народного депутата, можливість йому ще раз привернути увагу до своєї проблеми. І якщо депутати вже дбають про то варто бути на місці для того, щоби мати можливість висвітлити ту проблему, яку депутат вважає актуальною і нагальною. Оскільки ми вичерпали нашу нашу частину, яка стосувалася запитів,запитів народних депутатів, виступи будуть о 12 годині 30 хвилин. Буде продовжувати засідання Перший заступник Голови Верховної Ради пані Ірина Геращенко. Тому я оголошую перерву до 12 години 30 хвилин.

або раніше, о 12:30, як зараз, ми маємо час для виступів народних депутатів з різних питань. І, власне, я зараз прошу колег записатися на виступи в рубриці "Різне" для цих дебатів в різних питаннях.

Колеги, отже, я запрошую до слова народного депутатаАмельченка. Він передає слово своєму шановному колезі народному депутату Купрієнку. Купрієнку. Будь ласка.

шановний народе України! Нещодавно ми всі були свідками того, як у Харківській області негідники намагалися рейдерським способом захопити врожай, позбавити селян доходу, який вони отримують від своїх земельних паїв, віджати, так би мовити, підприємства. Вся наша команда піднялася на захист, і не тільки наша команда, Олег Ляшко особисто приїжджав на місце розбиратися із ситуацією. І що ви думаєте, 8 жовтня за рішеннямПокотилівського суду Харківської області, звертаю увагу, Харківської області, прийнято рішення про арешти, про обшуки підприємств - увага! - які розташовані на території Чернігівської і Сумської областей. Підприємство "Росток-Холдинг" об'єднує 18 сільськогосподарських підприємств, які обробляють 60 тисяч гектарів землі, де працює 2 тисячі працівників, які орендують 10 тисяч паїв у селян, які виробляють 300 тисяч тонн зерна. Що відбувається? Приїжджають великі правоохоронці з Харківської області, які за заявою якогось такого собі Грибова Якова, який там щось з кимось не поділив, відкривають кримінальне провадження. І 8 жовтня, я підкреслюю цю дату, 8 жовтня, працівники Служби безпеки України приїжджають в Чернігівську область арештовувати документи, вилучати комп'ютери саме найцікавіше, арештовувати незібраний урожай. На полі стоїть врожай, які ці підприємства посадили і виростили, вони арештовують, збирати не дають. А це ні багато ні мало – 18 тисяч гектарів кукурудзу, 4 тисячі гектар соняшнику, більше тисячі гектар сої. Шановні правоохоронці, підкреслюю дату ще раз: 8 жовтня. Пам'ятаєте, коли склади в Ічні загорілися? В ніч після 8 жовтня. Так замість того, щоб забезпечити безпеку України, ви допомагаєте негідникам віджимати підприємство. Ганьба!

15 секунд завершити, будь ласка. Дякую. ВікторГаласюк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. В новому звіті Міжнародного валютного фонду абсолютно ганебна для України інформація: ми займаємо останнє місце за рівнем добробуту в Європі. Найнижчий рівень доходів громадян, найнижчий заробітної платні. Це абсолютно неприпустимо для надзвичайно багатої людським капіталом і природними ресурсами країни в центрі в центрі Європи, якою є Україна. Світовому банку заявляють, що Україні треба 100 років для того, щоб наздогнати Польщу, якщо зростати нинішніми економічними темпами. Ми з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії десятки разів заявляли про це і з цієї парламентської трибуни, і з центральних телеканалів, на жаль, влада глуха. І замість того, щоб прийняти антикризовий план розвитку економіки, який пропонує Олег Ляшко і наша команда, вони знову й знову йдуть на поступки Міжнародного валютного фонду і діють… і пляшуть під дудку МВФ. Результати такої політики вони наочні в звіті самому МВФ. Це провальна економічна політика, яка робить українців бідними, країну залежною і виштовхують наших співгромадян за кордон як вимушених заробітчан. Бюджет, який внесений урядом, він не вирішує головних завдань: ані завдання розвитку економіки, ані завдання соціального захисту. Тому команда Радикальної партії сформувала цілісний пакет поправок до бюджету, для того щоб перетворити його на інструмент посилення української економіки і збільшення доходів українців. Це є сьогодні ключове, це треба робити невідкладно. Перший пріоритет - це підвищення заробітної платні та перерахунок пенсій для того, щоб люди мали більше коштів, щоб купити найнеобхідніше: одяг, ліки, харчування, для того щоб тривалість життя в Україні було, як в Європі, а не як в найбільш відсталих країнах світу. Але для того, щоб гроші, які люди отримують, не перетворилися на папірці, для того, щоб їх не зжерла інфляція, треба одночасно розвивати власну промисловість, власну економіку. Для цього команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком запропонувала антикризовий план розвитку економіки та промисловий пакет реформ. Ці законопроекти вже знаходяться в парламенті, вони очікують свого прийняття. Це закони про індустріальні парки, які дозволять залучити мільярди доларів США, інвестиції в українську економіку. Непотрібні кредити МВФ, коли приходять здорові інвестиційні кошти. Це законодавство про безкоштовне приєднання до інженерних мереж для того, щоб в Україні будували заводи, а не тікали у Польщу, Туреччину і не виводили кошти в офшори; абсолютно ключового для української економіки закону "Купуй українське, плати українцям", який дасть мільярдні замовлення українським заводам, який сприятиме розвитку малого і середнього підприємництва, і це сотні тисяч нових робочих місць для українців з гідною заробітною платнею, …це є та політика, це реальна альтернативанав'язуваній нам політиці МВФ, це політика, яка виведе Україну на нову економічну орбіту. Ми є Європою, ми є європейцями, але для того, щоб жити, як європейці, треба посили власну промисловість, розвинути економіку. що пропонує команда Радикальної партії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутатЗаружко. Прошу вас, пані Валерія. ВалеріяЗаружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Фракція Радикальної партії неодноразово наголошувала на необхідності невідкладного вирішення проблем українських шахтарів. Ми неодноразово про це говорили з усіх можливих майданчиків, але, на жаль, влада не розділяє нашу точку зору. Цього тижня я була на засіданні уряду, де профільний міністрНасалик казав, що начебто шахти державного підприємства "Селидіввугілля" не працюють і тому шахтарям не варто платити заробітну плату, начебто їх тільки дотують. Я хочу наголосити, що це неправда, що люди кожного дня спускаються в шахти, вони працюють, вони видобуваються вугілля, але на жаль, влада не знаходить можливість віддячити їм за цей тяжкий і заплатити їм своєчасно заробітну плату. Сьогодні Прем'єр отут, на "годині запитань до Уряду", сказав, що, на жаль, купувати українське вугілля не вигідно і вигідніше купувати вугілля будь-де, в інших країнах. Ми хочемо сказати, що це ганебна практика. Фракція Радикальної партії закликала давно прийняти Закон "Купуй українське, плати українцям" і купувати саме українське вугілля, щоб платити зарплату українським шахтарям і створювати робочі місця для українських шахтарів, щоб кожний український шахтар міг розраховувати на стабільну роботу та достойну зарплату, ми не повинні створювати робочі місця в Казахстані, Росії, Африці, ми повинні створювати робочі місця тут. Тому ми на сто відсотків не згодні з цією ситуацію, і саме завданням уряду є те, щоб зробити державні шахти прибутковими, щоб труд шахтарів був престижним, щоб ми нарешті приєдналися до енергомереж Європи, раз ми кажемо, що ми прагнемо енергонезалежності і хочемо йти в Європу, хочемо бути прогресивними. Саме тому фракція Радикальної партії Олега Ляшка запропонувала промисловий проект реформ, основною якого є Закон "Купуй українське, плати українцям". втілювати в життя антикризовий план Радикальної партії по відновленню економіки, по відновленню промисловості, зокрема, вугільної промисловості. Бо кожний український громадянин, де б він не працював, особливо, якщо він працює на держаних підприємствах, мусить розраховувати на державну та відповідальність влади, а не те, що влада буде використовувати шахтарів як рабський труд задля того, що задовольняти свої потреби, а люди не будуть мати по 4 місяці зарплати, як не мають зарплати працівники державного підприємства "Селидіввугілля" по 4 місяці. Вони вимушені приїжджати в Київ, протестувати під Верховною Радою, Радою, під Кабміном. Шахтарям – стабільну роботу, достойну зарплату і достойне життя в рідній країні, щоб люди не виїжджали за кордон і не працювали там як гастарбайтери, а працювали тут і вірили в майбутнє власної країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, до слова запрошується народний депутатМартовицький. Прошу вас.

Шановні громадяни України, шановні колеги, мій виступ пов'язаний з тим хаосом, який коїться в Пенсійному фонду України щодо порушення конституційних прав пенсіонерів, зокрема зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Останнім часом до мене надходять численні звернення від громадян щодо невиплати їм або взагалі припинення виплати призначеної та нарахованої пенсії. Як вбачається з матеріалів звернення, як на основну підставу невиплати заборгованості по пенсіях Пенсійний фонд України керівники його обласних управлінь посилаються на те, що на сьогодні Кабінетом Міністрів України не розроблено окремого порядку погашення такої заборгованості… розумінні положень Постанови Кабінету Міністрів № 365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам". У свою чергу, я прекрасно розумію, що першочерговим завданням уряду є економія коштів при нарахуванні і перерахунку пенсій нашим громадянам, хочеться зазначити, що всі ці дії щодо припинення пенсійних виплат на підставі постанови Кабміну, несплата заборгованості по пенсії є грубим порушенням європейських договорів з обов'язковою… яких погодилася Верховна Рада України, Конституції України та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Статтею 46 Конституції України регламентується соціальний захист громадян, що включає право на забезпечення їх у старості. Підстави припинення пенсійних виплат, визначені у статті 49 Закону України "Про пенсійне страхування", нема. Перелік, що зазначений у вказаній вище статті, є вичерпний і в розширеному тлумаченні не підлягає. Тобто Пенсійний фонд України має право припинити виплату пенсії будь-якій особі лише на підставі і умовах закону. Постанова ж Кабінету Міністрів України належить до підзаконних актів, тому хочу нагадати уряду, що підзаконний нормативно-правовий акт це нормативний акт, виданий на основі закону, відповідно до закону і спрямований на його виконання шляхом конкретизації законодавчих приписів. Це означає, що постанови Кабміну, у тому числі і постанови про пенсійні виплати внутрішньо переміщеним особам, повинні конкретизувати закони. Постанови Кабміну жодним чином не можуть звужувати права осіб. Ще зазначено у статті 92 Конституції України: виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення. Тому будь-яке припинення пенсійних виплат на підставі постанови Кабміну України є незаконними і фактично такими, що порушують права людини. Таким чином, враховуючи вищезазначене, вимагаю від Прем’єр-міністраГройсмана особисто втрутитись у дану ситуацію та припинити ганебну практику порушення конституційних прав наших громадян. Також вимагаю на найближчому засіданні уряду… Також вимагаю на найближчому засіданні уряду вирішити питання щодо погашення заборгованості по раніше призначеним та нарахованим пенсіям українським пенсіонерам. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Прем’єр-міністра. Дякую. Прошу оформити звернення депутатаМартовицького і депутата Купрієнка, які виступали, як відповідні депутатські звернення. І зараз слово надається народному депутату Кодолі, будь ласка. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209 виборчий округ. Шановні колеги, три доби з 9 по 11 жовтня я провів неподалік Ічні, де на території мого виборчого округу, на території 6 арсеналу міністерства, Збройних Сил України сталися вибухи та пожежа внаслідок детонації боєприпасів. Хочу сказати, що за останні три роки це вже четверті масштабні вибухи на наших українських складах боєприпасів. І звичайно, що ми повинні зробити дуже серйозні висновки і уроки з цих ситуацій, що сталися. Те, що відбувалося неподалік Ічні, всі ці дні було на моїх очах, тому я знаю в деталях всю негативну ситуацію, яка, на жаль, була. Дякуючи рятувальникам, працівникамНацполіції, Нацгвардії за перші декілька годин нам вдалося спільними зусиллями евакуювати близько тринадцяти тисяч чоловік місцевого населення. В той же час тільки чудом і дякуючи Богу ніхто не постраждав, ніхто не загинув і не був травмований. Але, безумовно, це дуже важкий і тяжкий економічний удар для нашої держави, оскільки були знищені боєприпаси, які не виготовляються в нашій державі, які коштують без перебільшення десятки, а можливо, й сотні мільйонів доларів. Друге питання - це те, що на сьогоднішній день, за наслідками обстеження комісії, було пошкоджено 222 будинки місцевого населення, 4 будинки повністю згоріли, 7 знаходяться в аварійному стані і непридатні для проживання. Саме тому я сьогодні в черговий раз звертаюся до керівника ГенштабуМуженка, до міністра оборони Полторака з вимогою провести публічний звіт щодо того, що сталося на складах боєприпасів смт Дружба неподалік Ічні, провести службове розслідування та встановити реальні причини цієї ситуації і притягти винних осіб до відповідальності. Так само я звертаюся до уряду, до Прем’єр-міністра України - оперативно забезпечити всіма необхідними ресурсами постраждале населення, щоби напередодні зимового і опалювального періоду все населення Ічнянського району, яке постраждало, було забезпечено житлом і всіма необхідними умовами для існування на цій території. Від того, які висновки ми всі спільно зробимо з цієї надзвичайної Дякую вам, шановний колега. І до слова запрошується ОстапЄднак. Прошу вас, пане Остапе. ОстапЄднак, політична партія "Сила людей". Колеги, ми якраз щойно з колегою Ганною Гопко дивилися проект бюджету на 2019 рік, бачили збільшення, суттєве зростання видатків на Міністерство внутрішніх справ, на прокуратуру. І питання, а чи бачимо ми зростання якості діяльності правоохоронних органів, збільшення їхньої ефективності? Тому що якраз в понеділок 22 жовтня виповнюється місяць з часу, коли було здійснено замах на життя лідера політичної партії "Сила людей" в Одесі Олега Михайлика. Слава Богу, Олег вижив і поправляється, і буде здійснювати дальше свою політичну діяльність. Тому що саме в кінці серпня, коли я був в Одесі і зустрічався з Олегом, були дуже серйозні нарікання на діяльність або радше бездіяльність обласної поліції, обласної прокуратури в боротьбі з організованою злочинністю, яка фактично є в спайці з політичною елітою Одещини, і, очевидно, не лише Одещини, а й Херсонщини, Миколаївщини, Харківщини, і в багатьох інших областях відбуваються системні вже напади на громадських активістів та опозиційних політиків. І у мене питання: це такий системний підхід до якості державного управління? Тому що є дуже таке стійке відчуття, що така ситуація - вона керована, вона з центру, вона керована з Банкової. І таким чином, замість того, щоб забезпечувати верховенство права, демократію, права людини, наші регіони віддані на поталу місцевих еліт, які є в спайці зкриміналітетом, з організованою злочинністю. До яких наслідків приводить такий компроміс? Компроміс заради майбутніх політичних дивідендів під час виборів? В таких наслідках процвітає контрабанда зокрема в Одещині. В таких умовах процвітає корупція. В таких умовах не заходять інвестиції в області, які так їх потребують. І саме в таких умовах громадські активісти і опозиційні політики є повністю беззахисними. Проводяться розслідування. Десятки виконавців цих замахів затримані. Але жодного замовника не було знайдено. Тому знову ж таки у мене є чітке відчуття, що замовників не знайдуть, що організована злочинність такриміналітет фактично є замовниками цього і є в управлінні цих регіонів. У мене питання: чи це компроміс за забезпечення начебто політичної стабільності в цих регіонах? Я хочу сказати, що організована злочинність такриміналітет разом зі спецслужбами в Росії привели Путіна до влади і привели фактично до створення авторитарної держави в Росії. Тому я впевнений, що організована злочинність та криміналітет будуть першими, хто відкриє двері для "русского мира" і російських спецслужб, коли піде суттєва і масова політична дестабілізація в регіонах. Це хибний підхід до державного управління. Закликаю Банкову і Президента України втрутитись в ситуацію і схилити нарешті правоохоронні органи до того, щоб вони виконували свої прямі функції в інтересах… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, шановний колего. І, будь ласка, до слова запрошується Михайло Головко, прошу вас. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопільщина, 164-й виборчий округ. Шановні виборці, шановні колеги! Ми бачили представлений бюджет урядом, у першому читанні який проголосований, і неодноразово вже його обговорювали в стінах залу і в кулуарах. І хочу сказати, що цей бюджет, дійсно, він є загрозливий, небезпечний для нашої держави: у тому числі, що сьогодні найменш захищені версти населення, у тому числі соціальні працівники (це лікарі, це вчителі), які знову залишаються без заробітних плат. Гостре недофінансування освіти, медицини – це є катастрофа: тільки по заробітній платі на освіту – порядку 4,5 мільярдів, на медицину – більше 7 мільярдів і так далі. І звісно, що ми кожен раз, коли пропонуємо, де взяти кошти, нас ніхто не чує, нас ніхто не хоче бачити. Коли ми говоримо, що держава витрачає величезні мільярди на корупційній схеми такі як "Роттердам плюс", які вимивають з державної економіки не менше як 75 мільярдів по підрахунках експертів. Ці кошти, які реально могли б піти на модернізацію нашої економіки, на енергоефективність, на кредитування малого, середнього бізнесу, на запуск нашої економіки, вони просто вимиваються. Але, на жаль, так зване керівництво НАК "Нафтогазу", яке шаленіє від прибутків, яке собі космічні премії виписує в 46 мільйонів доларів, це півтора мільярда гривень, це, звісно, ті кошти, які мали йти до пенсіонерів чи працівників освіти і медицини, то вони цього не розуміють, вони тільки хочуть сказати, що нам потрібно в чергове піднімати тарифи на газ, на електроенергію і для населення збільшувати тарифи. Це є неприпустимо. Тому що реально підняття тарифів – це вбивство нашої економіки, це закриття наших заводів, це скорочення робочих місць, це люди будуть виїжджати на заробітки до Польщі, до Європи. Тому "Свобода" засуджує такі дії. І, до речі, я неодноразово звертався до всіх правоохоронних органів порушити кримінальні справи проти Коболєва, Вітренка, цієї всієї шайки, які собі такі космічні премії виписали, але, на жаль, жодної реакції від НАБУ, від прокуратури, від СБУ, від всіх правоохоронних органів. То ми розуміємо, що сьогодні, коли ми бачимо такі корупційні схеми на енергоринку, коли ми бачимо відсутність бажання уряду боротися з тіньовою економікою, ухвалити наш свободівський пакет антиолігархічних законів, які би зупинили вивезення коштів в офшори, які би повернули їх сюди в Україну, які би примусово ліквідували приватні монополії, якими би дати, наприклад, закон про те, щоб повернути державний контроль над лотереями, а це десятки мільярдів до державного бюджету. Тут ми бачимо глуху стіну. Ніхто не хоче це голосувати, нікому це непотрібно, олігархи хочуть дальше сидіти на своїх схемах, а уряд і парламент їм прислуговує. Тому ми розуміємо, що для виходу з кризи нашої держави мають до влади прийти націоналісти. Потрібно ухвалити політику економічного націоналізму, яка дасть знов запустити нашу економіку, аби розвивати робочі

ТетянаОстрікова, "Самопоміч". Доброго дня, шановні українці! Вчора Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект бюджету на 2019 рік. "Самопоміч" його не підтримала з кількох причин. Ми вважаємо, що це бюджет побудови поліцейської держави, що це бюджет пограбунку місцевих громад, підприємництва і бюджет заробітку фінансово-промислових і олігархічних груп. Ми подавали свої пропозиції до бюджету. Зокрема, ми пропонували спрямувати видатки в першу чергу на заходи по енергоефективності, надати людям можливість скоротити споживання житлово-комунальних послуг і закласти гроші на програму "теплі кредити". Ми пропонували закласти гроші на збільшення заробітних плат військовослужбовців, на фінансування житла для них, на фінансування освіти і збільшення заробітних плат лікарів і вчителів. Однак, на жаль, в бюджеті уряду такі пріоритети не стоять. І відповідно для фінансування потреб людей, базових потреб, для гідного життя людей в уряду грошей не знайшлося. Але найбільшого резонансу викликала наша пропозиція встановити загальнодержавну національну програму щодо того, щоб кожен учасник антитерористичної операції, а фактично треба визнавати, що це ветерани війни за незалежність України, з державного бюджету отримав 100 тисяч гривень. Наразі така програма вже діє у місті Львові. І ці кошти надаються учасникам АТО за рахунок коштів місцевого бюджету. Якщо це під силу місту Львову, то це під силу і державному бюджету. Однак опоненти закидають нам, що цепопулістична пропозиція, яка потребує фінансування. Ми порахували, що на сьогоднішній день в державі є близько 326 учасників антитерористичної операції. Якщо кожному з них виділити по 100 тисяч гривень, то відповідно це потребуватиме близько 32 мільярдів гривень. То де ж гроші, спитаєте ви. А гроші, ми відразу подавали збалансовані пропозиції і вказували уряду, де йому варто пошукати фінансування. не треба збільшувати фінансування правоохоронців іміліціантів різного виду: СБУ, прокуратурі, поліції, МВС, Управлінню державної охорони, Службі зовнішньої розвідки - на 18 мільярдів гривень до рівня 18-го року. Всі ми знаємо, що рівень злочинності в Україні не покращився, і працювати ці органи не стали ефективніше. Тому не варто 18 мільярдів їм додавати до рівня 18-го року. Більше того, можливо, скоротити на облдержадміністрації, які по факту у рік виборів перетворюються на передвиборчі передвиборчі штаби і агітаційні штаби правлячої влади. Там можна знайти ще близько 5 мільярдів. Інайголовніне, Рахункова палата - це не фракція "Самопоміч", це не опозиційні депутати, - це Рахункова палата в своєму висновку на проект бюджету чітко… …що на митниці можна знайти як мінімум 4 мільярди від імпортного акцизу, а сам Прем'єр-міністр заявляв про як мінімум 100 мільярдів надходжень від схем на митниці, які він планував закрити. Мабуть, не закрив. Так от, ми хочемо сказати Прем'єр-міністру: шукайте гроші на митниці і тоді закриєте дірки бюджету і зможете профінансуватиатошників. Будь ласка, наступний виступ народного депутата Бондаря Віктора. Запрошуємо вас, пане Михайло. Перепрошую. 13:03:08 БОНДАР М.Л. Доброго дня всім. Бондар Михайло, 119 виборчий округ,Бродівщина, Бущина, Кам'янеччина і Радехівщина. 12 жовтня ЦВК затвердила вибори в 125 об'єднаних територіальних громадах. Дві такі громади будуть створюватися у мене на 119 виборчому окрузі в Радехівському районі. Це буде Радехівська і Лопатинська об'єднані громади. Хочу звернутися зараз до виборців, хто прийде на вибори, а закликаю прийти всіх, закликаю проявити свою позицію, не бути байдужими до свого регіону, до свого селища, села, об'єднаної територіальної громади, вибрати тих достойних, проаналізувавши кандидатів, їхню діяльність, що вони змогли вже за час життя зробити, яких досягли успіхів, послухати їхні передвиборчі програми, і, ще раз говорю, зробити правильний вибір. Дуже багато що буде залежати в тих територіальних громадах від переданої землі, яка є в цьому регіоні. відповідно хочу звернутися до керівництва Академії аграрних наук і до Інституту Карпатського регіону, яким підпорядковується державне підприємство "Радехівське" дослідне господарство. Я… буквально сьогодні зачитували запит до керівництва інституту про передачу одного з приміщень під народний дім в селі, тому що село не має народного дому, а приміщення пустує, руйнується. І також я хочу відповідно звернутися про передачу і земель цього державного підприємства дослідного тим територіальним громадам, які будуть створені, тому що вони на ці землі надіються. Це і паї, які зможуть люди використовувати, це і роздача земель атовцям, хлопцям, яких дуже багато в цьому регіоні, в цьому Я надіюся, що мої запити будуть почуті. пропозиції будуть враховані і керівництво Академії аграрних наук і Інституту Карпатського регіону з повагою віднесеться до тих громадян, які хочуть децентралізації, хочуть самим управляти своїм майном і передадуть ті землі. Дуже дякую і надіюсь на співпрацю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. І запрошуємо до слова народного депутатаКривошею Геннадія. Доброго дня, шановні колеги, шановна пані головуюча, шановні українці. Я хотів би сьогодні звернутися до жителів міста Миронівки та Миронівського району. Всі ми знаємо, на минулому тижні Центральна виборча комісія прийняла рішення про проведення виборів доМиронівської об'єднаної територіальної громади. Слава Богу, все, що я можу сказати. Але, на жаль, це лише невеликий мінімум, який Київська обласна державна адміністрація спромоглася подати в своїх поданнях до Центральної виборчої комісії. Серед таких громад, які вже рік очікують, є Богуславська об'єднана територіальна громада, а також Кагарлицька об'єднана територіальна громада. До речі, до складу якої входить майже весь район, а це 23 села разом з містом Кагарлик. І для того, щоб, в принципі, в першу чергу жителі Миронівки таМиронівського району зрозуміли, в чому буде плюс, і я надіюся, що він саме буде, після виборів до Миронівської об'єднаної громади, хочу навести певні цифри, відповідно до так званого розрахунку, калькуляторного розрахунку, станом на 2018 рік. Для прикладу. На сьогоднішній день загальні бюджети Миронівки та інших сільських рад, які входять доМиронівської об'єднаної територіальної громади, нараховує трохи більше 26 мільйонів гривень. Після того, як пройдуть вибори і запрацює Миронівська об'єднана територіальна громада, загальний кошторис, загальний бюджет Миронівської об'єднаної територіальної громади буде сягати близько 185 мільйонів гривень. Серед цих коштів щонайменше буде, не менше 10 мільйонів буде виділено саме на медичну субвенцію, а також близько 20 мільйонів буде виділено на освітню субвенцію. Разом з тим, власні доходи будуть сягати по громаді близько 137 мільйонів гривень. І це при умові, що, звичайно, обласна адміністрація або певні представники місцевих органів в області чи на місцях не будуть блокувати чи перешкоджати роботі саме Об'єднаній територіальній громаді. Я хотів би звернутися до Кабінету Міністрів, надати всю відповідну допомогу після того, якпроведуться вибори, як буде обрано голову і будуть обрані депутати Миронівської об'єднаної територіальної громади, для того щоб громада в дійсності запрацювала, для того щоб громада показала свої позитивні сторони, і щоб кожна людина, яка живе в цій громаді, зрозуміла, наскільки перспективною і наскільки позитивною є таке рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І до слова запрошується народний депутат Іван Рибак. Будь ласка. Шановна пані головуюча! Шановні колеги народні депутати! Шановні українці! Іван Рибак, 202 виборчий округ, Чернівецька область. Я хотів би сьогодні загострити увагу своїх колег на важливих важливих питаннях, які стосуються саме Буковинського регіону,регіону Чернівецької області. Зокрема, вже протягом декількох тижнів на ділянці між Вижницьким районом та Путильським районом Чернівецької області, які знаходиться в Івано-Франківській області, бо це єдина можлива дорога доїзду до Путильщини мешканців Чернівецької області. Люди перекрили дорогу, тому що декілька років поспіль, починаючи з 2008 року, після повеней, які застали, якраз Карпатський регіон, не ремонтуються, автомобільна дорога Т 2601 на ділянціВижниця-Путила. Насправді це, дійсно, важливе питання, адже в минулому році частково було виділено 31 мільйон гривень на капітальний ремонт відповідної ділянки дороги. В той же час 3,5 кілометра дороги до сьогоднішнього дня абсолютно не відремонтовано, в стані, який неможливо використовувати цю автомобільну дорогу. Автомобілі ламаються, діти, йдучи до школи, в багнюці майже топляться. Тому це, дійсно, важливе питання. Хочу звернутись до уряду, щоб негайно надали доручення Міністерству інфраструктури, Службі автомобільних доріг України і допомогли б вирішити настільки нагальну проблему, яка стосується десятків тисяч українців. Хотів би також звернути увагу на бюджетний процес, який зараз відбувається в стінках українського парламенту, і вчора було позитивне рішення прийнято щодо бюджету як головного фінансового документу на 2019 рік в частині якраз створення створення нового Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Так, такий фонд існував до 2014 року, і це, дійсно, був позитивний інструмент для вирішення

українські суб'єкти господарювання, українські громадяни сплачують більше як на 4 мільярди гривень. Тому думаю, що уряд вирішить цю проблему і дослухається до нашого профільного комітету в стінах парламенту. І наостанок. листопада 2018 року на… Буковина буде відзначати 100-річчя Буковинського віча, об'єднання буковинських земель з Українською Народною Республікою. Запрошую всіх прийняти участь в цих святкуваннях. Дякую. Дякуємо за запрошення. І запрошуємо до слова народного депутата МаксимаБурбака. МаксимБурбак, 204 виборчий округ, фракція "Народний фронт". Шановні колеги, шановні громадяни України! Напередодні Міжнародного дня авіадиспетчера Україна отримала гарний подарунок від офіційної влади Сполучених Штатів Америки. Принагідно вітаю всіх українських авіадиспетчерів з прийдешнім святом.

Ще одним надзвичайно важливим досягненням "Украероруху", Державіаслужби та Міністерства інфраструктури стало те, що відтепер Україна зможе повноцінно контролювати польоти на чотирьох маршрутах над Чорним морем. Незважаючи на спроби дискредитації з боку Російської Федерації, яка час від часу робить провокативні публікації, що стримує міжнародних авіаперевізників від користування безпечними маршрутами над Чорним морем, хоча і без наших співвітчизників не обходиться, також багато дьогтю публікують у вітчизняних ЗМІ. Але маємо сьогодні гарну ложку меду: яскравий результат плідної роботи усіх фахівців авіаційної галузі України. Так, над Україною і в українські аеропорти літати безпечно. Дякую всім, хто доклав зусиль до цього позитивного для України рішення. І це позитивне рішення для всього іміджу нашої держави, адже це неабиякий вагомий крок для України в розвитку економіки через розвиток регіонального авіасполучення. Наведу маленький приклад. Міжнародний аеропорт "Чернівці", моє рідне місто, завдячуючи рішенню коаліційного уряду Арсенія Яценюка в 2015-2016 роках виділило додаткове фінансування на ремонт злітно-посадкової смуги, і вже в 2018 році в номінації "Авіапідприємство року" наш аеропорт зайняв почесне ІІ місце. І крок за кроком, спільними зусиллями, я переконаний, ми зможемо зробити кращу інфраструктуру та вдосконалити самі аеродроми і Дніпра, і Харкова, і Запоріжжя, і Одеси, і Чернівців. Для цього виділено потрібне фінансування, і будемо підтримувати усім необхідним, програма, яка запроваджена Міністерством інфраструктури щодо розвитку регіональних авіа… аеропортів і регіонального авіасполучення. Ще раз дякую всім, хто безпосередньо працював над втіленням нинішньої гарної новини для України і для її іміджу. Дякую. Вам також дякуємо. І запрошуємо до слова народного депутата Рибалку. Прошу вас. Шановні українці, шановні колеги! Минулого тижня особисто переконався в неефективності медичної реформи, відвідавши Павлоградську міську лікарню № 4 на моїй рідній Дніпропетровщині, і можу зробити висновок: медична реформа Уляни Супрун повністю провалена. Найголовніша проблема для лікарів – це мізерна заробітна плата. Вони отримали підвищення заробітної плати лише в минулому році і на 100 гривень. Сьогодні заробітна плата медика-початківця 2 тисячі 700 гривень, завідувача відділенням – 4 тисячі 200 гривень. З-за того, що збільшилась кількість пацієнтів, лікарі вимушені перепрацьовувати по 15 годин на місяць, і це – безкоштовно. Лікарі не хочуть працювати в таких умовах, і сьогодні недостача кадрів становить в цій лікарні 35 Українські лікарі і медики масово виїжджають за кордон. Вдумайтесь: за останні два роки з України виїхало 70 тисяч медиків. Упавлоградської лікарні жахливі умови: ремонт триває майже… і це незважаючи на те, що і бюджетні, і донорські кошти виділені. Наступна проблема – катастрофічна недостача стаціонарних місць для хворих. На 300 тисяч жителівПавлоградського, Тернопільського району на міста Першотравенськ лише 225 койко-місць. В результаті цієї реформи закриваються ФАПи і госпітальні округи. Округ збільшився пацієнтський до 120 кілометрів, це незважаючи на те, що норма – 60. Тепер люди змушені годинами добиратися до лікарні, швидкі не встигають довозити людей. В місцевих бюджетах катастрофічно не вистачає коштів на утримання медичних закладів. Павлоградська лікарня фінансується на 50 відсотків з державного бюджету, на 50 відсотків На наступний рік планується скорочення фінансування майже на 10 мільйонів гривень, і в результаті мізерний рівень фінансування харчування пацієнтів. Скажіть, будь ласка, що можна з'їсти на 5 гривень в день? Я зараз хочу показати вам. Це маленький кусочок чорного хліба, один буряк і одна картопля. Я б дуже хотів, щоб сьогодні влада, зокрема Кабінет Міністрів і виконуючий обов'язки Уляна Супрун, приїхали до міської лікарні, подивились в яких умовах там пацієнти, які заробітні плати отримують лікарі і як їх харчують, тому що працівники харчоблоку кажуть про те, що вони про закупку м'яса і риби навіть не мріють, Радикальна партія Олега Ляшка наголошує на відстороненні і звільненні виконуючого обов'язки міністра здоров'я Уляни Супрун. І ми наголошуємо на необхідності проведення дієвої медичної реформи, яка дасть гідні зарплати, а також гідні утримання...

ви вмієте варити, це вже радує. Будь ласка, пані ГаннаГопко, народний депутат України, запрошується до слова. 13:18:18 ГОПКО Г.М. Доброго дня, шановні колеги! Я хотіла б звернути увагу на те, що відбувається в Російській Федерації, зокрема на ті заяви, які ми побачили і від Держдуми, про те, що вони нададуть адекватну відповідь за ту агресію, яку, виявляється, Україна чинить на Донбасі. Ми почули заяви так само Путіна про те, що він буде домовлятися уже із майбутнім Президентом України. Фактично це заява про втручання в вибори в Україні, і цілком зрозуміло, що Путін зумисне не виконує своїх міжнародних зобов'язань, коли ми не бачимо перемир'я, коли ми не бачимо виведення російської Дійсно, ми побачили, що є рішення Константинополя щодо автокефалії. Ще багато треба зробити кроків, щоб зміцнити Українську Православну Церкву, обрати Патріарха, Патріарха, не митрополита. І ми бачимо, як ми далі рухаємося для зміцнення української мови, проти русифікації, яка відбувалася століттями. Це теж викликає величезне роздратування, і ми бачимо згадки про це в заявах кремлівських. Ми бачимо, яке роздратування викликає в Кремля саме зміцнення української армії і ті спільні навчання, які відбуваються із країнами-членами НАТО для посилення нашої обороноздатності. Ми бачимо, наскільки в Кремлі дратуються, коли бачать, як ми проактивно діємо для того, щоб посилити нашу здатність захищати себе на Азовському морі, на Чорному морі. Колеги, це все ті здобутки, які є. Але надзвичайно важливо зараз зберегти внутрішню політичну стабільність і єдність. Надзвичайно важливо втримати підтримку Заходу, щоб там ті, які хочуть і далі торгувати з Кремлем, з Росією, не почали хитатися. Чому ми зараз, коли ми про це говоримо, про єдність, нам дуже важливо ухвалити збалансований бюджет? Я прекрасно розумію, що в кожної в фракції, вмажоритарника є якісь свої бачення, що б вони хотіли в бюджеті на наступний рік. Хтось хоче використати бюджет для того, щоб потім мати на передвиборчу кампанію. Тому я закликаю виборців України чітко розуміти: немає грошей депутата такого-то чи депутатки такої-то, є державний бюджет платників податків. Тому не вірте в ті рекламні білборди, що "я вам зробив дорогу, відремонтував школу" і так далі, це все наші з вами гроші. Повертаючись до теми бюджету. Чому важливо, щоб він був збалансованим і він передбачав бюджет розвитку української економіки? Тому що у нас немає в цьому бюджеті доведено того, як ми будемо заробляти кошти. В той же час Україна, коли тут виступав заслужений вчитель, він говорив про освіту, він говорив про саме економіку, яка має базуватися на знаннях. І це ті перспективні галузі, які ми маємо розвивати. Я дуже сподіваюся, що коли в бюджеті закладають 4 мільярди на фінансування, підтримку галузі тваринництва, а фактично наагрохолдинги, які потім власники купують собі яхти, то краще ці гроші збільшити на фінансування Міністерства закордонних справ. Дякую. Будь ласка, наступний виступ, народний депутатКаплін. Пані Гопко, дякуємо за актуальний виступ.

Я не розумію, чого народні депутати України очікують від простої людини, якої поваги, якої уваги і, власне, якої підтримки. Я не розумію, як народний депутат, який був протягом цього скликання депутатом Верховної Ради, може розраховувати на перемогу, звичайно, якщо він не з нашої партії і не боровся за простих людей. Шановні співвітчизники, тільки що на "Українській правді" розміщено інформацію про стан так званого багатства наших співвітчизників. Так от, по доходах наших громадян ми знаходимося на 123 місці із 130 країн. Жахливо, що попереду нас такі країни як Непал, Камерун, Кенія, Бангладеш – ті країни, назви яких, вибачте, схожі на матюки. Ми докотилися, дожилися, це повний колапс, це повний дефолт, банкрутство всіх державних інститутів, банкрутство державної політики. Я не розумію, як за таких умов можна утримувати парламент, уряд, всі інші державні інститути і перших осіб нашої країни. І саме тому наша політична сила разом з профспілками бореться за простих людей. Саме тому кілька днів тому ми вивели на Хрещатик біля тридцяти громадян, які представляють практично кожен район, кожне місто, кожну галузь нашої економіки. Саме тому ми добивалися від Кабінету Міністрів України покращення ситуації з субсидіями. І Кабмін почув цих людей і прийняв наші категоричні вимоги. Відтепер, дорогі українці, півтора мільйона громадян отримають додатково право на отримання субсидії. Максимально буде спрощена процедура її отримання. Ви будете здавати документи тільки один раз на рік, а не ходитипобиратися до соціальних працівників і випрошувати субсидії. Ті, хто має заборгованість по ЄСВ, хто має заборгованість по зарплаті будуть автоматично Комісіям надані додаткові права давати субсидії тим, хто живе в складних умовах: інвалідам І, ІІ групи,онкохворим. Дуже спрощено процедуру доведення, що ті люди, які прописані у вас, з вами не проживають. Додатково для селян, для тих, хто має низькі заробітки, отримані нові відповідно такі можливості. Я хотів би наголосити, що такий план і така робота в рамках субсидій не вирішує в цілому проблему. Ми сьогодні маємо низку викликів в енергетичній сфері нашої держави:

потрібно буде вивести з експлуатації частину наших енергетичних потужностей, на які потрібно для модернізації буде витратити приблизно 25 мільярдів гривень. Де ми візьмемо ці гроші? Звичайно, нові уряди і нова влада буде перекладати це на простих людей через тарифи. Ситуація максимально критична, яка вимагає приведення в Верховну Раду соціально орієнтованих політичних сил. У вас в наступному році буде вибір: привести нові сили в парламент або… Дякуємо, шановний панеКаплін. І, будь ласка, до слова запрошується Юрій Тимошенко. Прошу. 13:25:30 ТИМОШЕНКО Ю.В. Вітаю щонайменше 15 присутніх в цьому залі депутатів. Логічно, що залишилися ті, хто хочуть виступити. Шановні глядачі, слава Ісусу Христу! На жаль, я мушу зачитати, тому що це є мій відкритий лист до Президента Петра Олексійовича Порошенка. "Пане Президенте Петро Олексійовичу, не маючи нагоди звернутися до вас особисто, звертаюсь до вас із відкритим листом стосовно злочинів деяких з ваших наближених підопічних, про які ви, можливо, навіть і не здогадуєтесь. Маю на увазі військового прокурораМатіоса та міністра юстиції Петренка. З великої книги злочинів їхніх підопічних по всіх тюрмах України, по закладах відбуття покарання України я наведу приклад лише однієї сторінки, що стосується ув'язнених героїв війни з батальйону "Торнадо", вина яких ще не доведена і справа щодо яких ще тільки розглядається. Ці ваші підопічні помістили згаданих героїв війни, деякі з яких мають 5 поранень, отриманих на війні, замість СІЗО в тюрми. Це вже триває декілька місяців. В цих тюрмах їх розмістили не в камерах, а в карцерах, в карцерах 3х1 метр. В цих "бетонних мішках" до них виявляють нелюдське поводження, їх морять голодом, їх мучать звуковими сиренами, піднімають щодня о 5 годині ранку. Підопічні Петренка щодня катують наших героїв та знущаються над їхньою людською гідністю, роздягають їх під камерами щодня догола і надовго. Знущаючись над їхніми релігійними переконанням, вони вилучили у хлопців Біблії, а у ДенисаЛяшука – громадянина Білорусі – Коран, і при цьому, знущаючись над його вірою, насильно остригають наголо та бриють, голять. До нього навіть не допускають перекладача і не передають його звернення до білоруського посла. При цьому самі ж судді не розуміють звернення до них, яке викладається білоруською мовою. Хлопців обікрали до нитки, викрали всі їхні особисті записи щодо всіх 30 томів матеріалів їхньої справи, а також вилучили і знищили понад 40 футболок із логотипом "Торнадо" і написами великими буквами на всі груди "Слава Україні! Героям слава!" Тільки те, що на цих футболках збоку ще був невеличкий логотип "Торнадо". Таку ж саму футболку розірвали у РусланаОнищенка, командира батальйону, особисто на його грудях. Тобто в той самий час, коли ви, пане Президенте, та інші представники вищого керівництва країни докладаємо неймовірних зусиль, щоб довести нашу державу до європейських стандартів і якнайшвидше інтегрувати нас у сім'ю братніх народів Європи,

буде подано звернення до Європейського суду з прав людини. І зрозуміло, що з таким рівнем порушення основних прав людини в країні нам про Європу ще довго навіть і не мріяти на втіху їм та всій державі-агресору на чолі з Путіним. Пане Президенте, провина цих людей перед усіма нами…" Будь ласка, наступний виступ народний депутатКірш запрошується до слова. Вам дякуємо. Ваш час вичерпно на виступ, навіть з додатковими секундами. ОлександрКірш, Харків. Шановні панове, я знову про газові лічильники, бо проблеми щодо газових лічильників не вирішуються. На багатьох будинках, навіть на більшості будинків застосовуються такі колгоспні нібито лічильники, тобто всі сплачують в середньому, яка складається в кожному будинку. те ж саме, як би сплачувати в магазині за товари в середньому, хто що взяв, а потім поділили на всіх і кожен сплачує одну й ту саму суму, незалежно від того, хто що купив. Саме так у нас сплачують за газ, при тому що тарифи постійно зростають, і це аж ніяк несправедливо. Кажуть, що вже встановлені загальнобудинкові лічильники, ми їх не будемо демонтовувати, бо це вимагає нових коштів. Гаразд, не треба їх демонтовувати, якщо це потребує коштів, треба тільки виконати закон і встановити індивідуальні лічильники. А вже сплачувати треба за показаннями індивідуальних, власних лічильників, власних лічильників, а не за показаннями загальнобудинкових лічильників. Якщо ті вже є, нехай вони залишаються, але вони не мають впливати на розмір плати за газ за інше енергопостачання, бо мають бути всюди встановлені лічильники тільки індивідуальні, а ті нехай вже залишаються, але не мають жодного сенсу, просто щоб не витрачати кошти на їх демонтування. Треба сказати, що уряд мав виконати закон і мав встановити конкретно порядок, але він цього не зробив. Тому зараз я подаю законопроект, який заміняє рішення уряду, щоб цей процес прискорити і щоб не встановлювати бюрократичні перепони щодо того, щоб громадяни повинні були зібратись, якісь зібрання створювати, за цими зібраннями приймати або не приймати рішення щодо індивідуальних лічильників, треба просто виконувати закон. Індивідуальні лічильники мають бути у всіх, і нехай вже не від громадян вимагають якихось рішень від їх зібрань, а нехай, якщо газова компанія не має коштів, нехай вона сама вимагає від громадян, якось збирає підписи, що громадяни згодні матизагальнобудинкові лічильники. Але таких підписів вони ніколи не назбирають, бо аж ніяк несправедливо, коли хтось варить самогон - і в нього одні енергетичні втрати, а другий просто замерзає, економить - і в нього замість цього зовсім інші енергетичні втрати, але сплачують однаково. Тому мій законопроект дуже простий, він вже пройшов перше читання на комітеті, і має завершити роботу робоча група. Дуже сподіваюсь, що все буде прийнято і вже в цьому році будуть всюди встановлені незагальнобудинкові, а індивідуальні лічильники, щоб сплачувати за газ та інші енергоносії за справедливістю. Спасибі. Дякую. І до слова запрошується ІгорШурма, народний депутат України. Просимо вас. 13:32:48 ШУРМА І.М. ІгорШурма, "Опозиційний блок". Хочу вам сказати, як виглядає сьогодні буквально на дні уряду непрофесіоналізм на запитання моїх колег депутатів політичних опонентів про те, що сьогодні немає грошей на інсуліни т.в.о. міністра заявила офіційно, сидячи за спиною Прем'єр-міністра, про те, що, наприклад, Харківська область забезпечена інсуліном на 76 Так от, я можу сказати, я не знаю, що вони там роблять в себе в міністерстві, заступник міністра Ковтонюк написав лист про те, що Харківська область отримала 45 мільйонів, що на рік задоволено 40 відсотків від потреби, 60 бракує. Це офіційний лист його. Нам ссилаються на те, що у них виявили реєстри. От ви розумієте, що таке непрофесіоналізм. Це людина, яка зеленого поняття немає, як сьогодні формується реєстр хворих на цукровий діабет. Цукровий діабет - це лікбез, прочитаю вам, це люди, які кожного року, на превеликий жаль, помирають через відсутність тих самих інсулінів і взагалі через те, що це є наслідки цукрового діабету. Кожного року виявляється щораз нових Якщо у них є на сьогоднішній день 13 тисяч інсулінозалежних, то це означає, що 5 відсотків можуть бути коливання. Хтось помер, хтось прийшов новий, в один рік більше, в другий менше. Вони говорять, що це є недостовірні дані. Це є перше. Чи знає цейрозвіювач міфів, що без інсуліну людина взагалі не може прожити короткого періоду часу? Людей годують обіцянками, що інсуліни будуть з нового року. В чому виглядає цинізм непрофесіонала? Це те, що отут, за американськими стандартами, лунали оплески з боку Супрун, коли голосувався законопроект 6327, коли булокнопкодавство і коли йшло фальшування. І там було написано… внесена норма, для того щоб був зреалізований цей законопроект, має бути не менше 5 відсотків внутрішнього валового продукту. Від загальних цифр це має бути 190 мільярдів на 2019 рік, а виділяють 95 І це нам говорять, що буде працювати реформа. Це вже завідома говорять, що не будуть проблеми з виплатою заробітної плати і реалізації всіх програм. Видається наказ, лист Міністерства охорони здоров'я ліквідувати Наказ 54 від 93-го року і запровадити Ви знаєте про що воно іде? Ліквідувати всі доплати, які є, по наказу в закладах медичної освіти. Ви хочете говорити про якісну освіту - і посадити професорсько-викладацький склад на нульові ставки, і потім будете вводити англійську мову для того, щоб студенти здавали здавали ті екзамени. Ось вам, будь ласка, приклад. А от що з цим треба робити? Це треба, щоб там сиділи люди, отам, в урядовій… Аби в урядовій ложі дотримувались законодавства України. Дивіться, міжнародний скандал з видачею паспортів в Закарпатті. Не можуть чиновники в Закарпатській області працювати на посадах, які мають два паспорти. Не можна служити двом царям, як сказала віце-прем'єр з євроінтеграціїЦинцадзе. А Супрун здала другий паспорт, американський? Не здала. То чому ви в себе тримаєте порушників закону, а апелюєте до чесності тих людей? Вони на вас дивляться і поступають так, як ви. Дякую. Будь ласка, колеги, я зараз запрошую до слова народного депутата Медуницю. І, якщо я правильно розумію, у нас ще залишається для виступів слово народним депутатам Дерев'янку, Силантьєву іКошелєвій. І ми на цьому закінчуємо нашу роботу. Сьогоднішній мій виступ присвячений темі субсидій, вірніше, темі ненадання субсидій, які масово розпочалися після прийняття і вступу в силу постанови уряду від 1 травня цього року, коли штучно було цією постановою обмежено право значної категорії громадян на отримання субсидій. Яких саме категорій це стосується? В першу чергу це тих осіб, які не сплачують єдиний соціальний внесок. Відповідно сотні тисяч громадян позбавлені права на субсидію. Але у нас об'єктивно є такі громадяни, які не можуть платити єдиний соціальний внесок, їм ні з чого платити. Наприклад, мами, які виховують дітей-інвалідів. Вони живуть на пенсію по догляду за дитиною, з пенсії не платиться єдиний соціальний внесок. Вони, відповідно, позбавлені цього права. Це несправедливо і це дискримінаційно для цієї малозабезпеченої категорії громадян. Наприклад, ті люди, які не отримують заробітної плати, мають заборгованість по заробітній платі, до речі, на державних підприємствах. Нема заробітної плати, є заборгованість, відповідно, роботодавець не платить ЄСВ. І ці люди, яких держава позбавила заробітної плати, позбавлені тепер і субсидій. Тому я вимагаю, щоб ця категорія громадян була включена в постанову уряду, щоб ця постанова була змінена, і відновлена була справедливість по відношенню до тих людей, які об'єктивно не можуть платити єдиний соціальний внесок. Друга категорія громадян – це ті, які не проживають за місцем своєї реєстрації. Інші громадяни, які володіють помешканням, змушені подавати довідки про доходи тих людей, які там, ну, об'єктивно, не проживають, виїхали за кордон. Цю несправедливість також треба усунути, тому що треба брати доходи для бази обрахування субсидій тих людей, які фактично там ведуть домогосподарство, які там проживають. Адже всякі бувають обставини, і ці люди, які виїхали, не можна, це несправедливо брати і обліковувати їхні доходи. Далі. Третя категорія громадян – це розлучені родини. Якщо батько розвівся із мамою, залишилася дитина, то чому мама, яка вже 10 років, як розведена, має шукати доходи батька і носити їх в Департамент соціального захисту? Він вже створив другу сім'ю, живе невідомо де, але органи соціального захисту вимагають довідку про членів родини, які колись були членами родини. Зрозуміло, аліменти беріть і обліковуйте. Але як можна доходи брати, де він вже в іншій родині живе, може він там вже отримує субсидію? Тому ці три категорії громадян, які штучно позбавлені права на субсидію, я вимагаю, щоб уряд… Будь ласка, 30 секунд завершити. МЕДУНИЦЯ О.В. …включив цю категорію громадян в постанову, і вони могли нормально отримувати субсидію, так, як вони отримували це раніше, і відмінив ці драконівські дискримінаційні обмеження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам дякуємо, шановний колега. І запрошуємо до слова народного депутата Юрія Дерев'янка. Дорогі українці, шановні колеги! Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Сьогодні ми в Україні маємо систему олігархічну, корупційну, систему, де кілька людей, таких як Ахметов, Фірташ,Льовочкін, Бойко, Коломойський, Пінчук, Григоришин, Порошенко, інші олігархи, вважають, що вони є власниками нашої країни, а всі українці їхні піддані. Саме ці люди сьогодні володіють більшою частиною економіки. Саме ці люди сьогодні володіють більшою частиною ресурсів. Вони володіють всіма центральними каналами телебачення, впливаючи, формуючи суспільну точку зору, а також впливаючи на наступні вибори і наступне наше майбутнє. Шановні українці, що нам робити в цих умовах, коли саме ці люди контролюють практично всі фракції українського парламенту, формують уряд, і вся влада працює в їхніх інтересах, а не в інтересах кожного українця? середньому класу українців, людей креативних, думаючих, творчих, треба об'єднуватись, треба робити все, щоб наступний рік ми не втратили шанс змінити цю систему, щоб наступний рік ми змогли і на президентських виборах, і на парламентських виборах всіх їх викинути геть з української влади і українську владу повернути українському народу. "Рух нових сил" – це є єдина партія, яка сьогодні не пов'язана із жодною олігархічною структурою, яка сьогодні не є частиною цієї системи, яка сьогодні бореться з тим, щоб саме українці впливали на своє майбутнє, на своє життя і могли тут, в українському парламенті, так само, як і на всіх інших щаблях влади, представляти інтереси і захищати інтереси українського народу. Ми знаємо, як діяти в умовах, коли у нас немає великих грошей, коли у нас немає доступу до центральних каналів телебачення. Ми запрошуємо всіх українців, які хочуть мати Україну сильною, європейською, демократичною, Україною такою, де кожне з вас буде мати нові можливості, де кожен з вас буде жити впевнено, де Україна як держава стане сервісом для кожного з вас, об'єднуватись, не ховатися, брати на себе відповідальність, йти ставати депутатами всіх місцевих рівнів, рад, які будуть ближчим часом також вибори проведені в об'єднані територіальні громади, також готуватися і ставати депутатами Верховної Ради і весь цей нафталін, всіх цих представників і маріонеток-олігархів витісняти з українського парламенту, з української влади. Це єдиний шанс для того, щоб наступний рік,рік, коли ми не революційним, а еволюційним способом, через вибори, через формування справжніх українських сильних громадян України і справжньої української сильної команди на базі "Руху нових сил" могли зробити те, про що ми мріяли уже багато й багато років. Я запрошую всіх українців об'єднуватися, формувати наші спільні команди і вже в грудні цього року показати на виборах територіальних громад перші результати. І ми маємо ці знання, ми готові вам передати, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ народний депутат Силантьєв. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни України, шановні колеги! Зараз з цієї трибуни я виступаю від імені всієї молоді нашої держави. Від імені тієї молоді, якою так люблять пишатися та вихвалятися наші можновладці та високопосадовці, кажучи про те, що саме заради молоді вони працюють, що наша молодь – це наше все, що майбутнє нашої держави в руках нашої молоді, але в мене виникає просте питання: чи ті люди, які так говорять, дійсно так далекі від тої реалії, в якій сьогодні перебуває наша молодь, чи вони нагло брешуть, дивлячись в очі людям, завдяки яким вони прийшли до влади? Так от, я зараз говорю від імені тої молоді, яка ще залишилась в Україні, але вже на крок від того, щоб покинути її. І також від тієї молоді, яка навпаки хоче боротися і за себе, і за майбутнє нашої держави, але для цього їм потрібно створити умови. Умови самі прості. Я кажу про те, щоб нашу молодь пов'язував з майбутнім нашої країни не тільки факт їхнього народження, а ще й можливість отримувати роботу і власне житло. Я не кажу про яхти чи гелікоптери, чи палаци, ні. Можливість, щоб вони могли отримувати перше робоче місце, щоб могли створити сім'ю, щоб вони могли її утримувати, цю свою сім'ю. Так от, з тих двох речей, про які я сказав, я хочу зупинитися на саме житлі. Так от, до 2015 року з державного бюджету так-сяк, але фінансувалася програма, що стосується надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла. Але з 2015 року вже чотири роки ні копійки з державного бюджету на цю програму не виділялося. Яким чином діючий уряд хоче зупинити цю багатомільйонну міграцію молодих фахівців, що навіть не вважає за потрібне виділяти кошти з державного бюджету для того, щоб їх отримувала молодь на кредити, на дешеві кредити,кредити, які потім повернуться та ще й з відсотками назад до державного бюджету? А це дало б можливість молодим фахівцям себе реалізувати тут, а не десь за кордоном, в рідній Батьківщині реалізували б себе. Тож фракція Радикальної фракції Олега Ляшка вимагає від діючого уряду при формуванні бюджету на наступний рік передбачити кошти на відновлення фінансування програми по наданню пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла. Або ми будемо вкладати кошти в майбутнє нашої держави, а не марно їх витрачати, або ми далі будемо бігати з простягнутою рукою по всьому світу. Дякую.

напередодні прийняття бюджету на 2019 рік хотів би довести до вашої уваги ситуацію в аграрному секторі і про ті здобутки, які розповідали нам у минулому році мільярди, які будуть направлені дотації до фермерів, до простих селян. Що по факту отримали сьогодні фермери і прості селяни? Ми об'їхали з командою Радикальної партії всю Україну і не знайшли, фактично, в Україні жодного фермера, який отримав би дотацію чи підтримку хоч копійку з держави. Лише кілька пунктів по дотаціям і що по факту відбулося. Відшкодування, наприклад, вартості закупівель для подальшого відтворення племінних тварин: заплановано 300 мільйонів гривень, по факту виділено нуль спеціальна дотація вирощування молодняка худоби: з 700 мільйонів гривень запланованих використано 6,7 мільйонів гривень; відшкодування вартості добудованих об'єктів: заплановано мільярд, витрачено менше 2 мільйонів гривень; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств, так званих дешевих кредитів: з мільярду – 43 мільйони гривень. І вже рік закінчується - і ніхто цих грошей не отримає. Чому так сталося і чому по факту ніякої підтримки не відбувається? Та тому що всі ці процедури отримання цих дотацій, вони повністю корумповані, контролюються від самого початку і ще до того, як ти повинен отримати – ти маєш занести туди половину суму цієї гроші підкатом і тоді, можливо, на кінець року ти отримаєш ці гроші. Тобто по факту сьогодні аграрний сектор повністю відірваний від країни, від будь-якої підтримки і ці гроші, які по факту заплановані, вони не використовуються. На наступний рік уряд пропонує нібито підвищити дотації для фермерів, але процедури залишаться такі самі ці гроші так само будуть виключно на папері і набілбордах ми будемо лише читати про підтримку фермерів і аграрного сектору. Наша команда Радикальної партії пропонує: по-перше, змінити процедуру отримання дотацій, зробити їх прозорою для того, щоби кожен фермер, особливо той, який тримає тварин, який відновлює поголів'я рогатого скота на селі, щоб він міг зрозуміти, як цю підтримку отримати, і на кожну корову отримати конкретну підтримку. Ми пропонуємо так само змінити законодавство щодо проблеми рейдерства. Тому що за останній, 2017 рік, 400, більше 400 рейдерських спроб захоплення, в 2018-му – це більше 300. Ми пропонуємо кардинально змінити ситуацію і всі нотаріальні договори, і всі нотаріальні процедури фіксувати на відеокамери, це реально захистить наших фермерів, це реально допоможе. Нам потрібно, по-перше, додати реальні, прозорі дотації, по-друге, захистити наших фермерів від рейдерів. Якщо ми цього не зробимо радикально, наша галузь агарна просто помре. І якщо Україна могла би годувати всю Європу і весь світ, то скоро вона не зможе прогодувати і сама себе. Дякую за увагу Шановні колеги, всі депутати народні,які записался для виступів в рубриці з різних питань, мали можливість цим шансом своїм скористатися, виступити. І дозвольте подякувати всім присутнім депутатам, а також нашим колегам, які вже працюють в округах, за надзвичайно результативний результативний парламентський тиждень. Дозвольте нагадати вам, що наступного тижня народні депутати мають працювати в комітетах, комісіях, фракціях. В тиждень з 29 жовтня по 2 листопада народні депутати працюють з виборцями в своїх округах. А чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 6 листопада, і розпочнеться, як завжди, о 10 годині ранку. Сьогодні ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую всім вам. І плідної роботи в комітетах, фракціях, а також в округах.